Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації! Доброго дня, гості Верховної Ради України! Я прошу всіх народних депутатів зайняти свої місця та підготуватись до реєстрації. Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Як завжди (ті, хто забув за літню перерву), реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки "за", це перша зліва. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Готові реєструватись? Готові? Прошу реєструватись.

Зареєструвалося 299 народних депутатів України. Шановні колеги, у засіданні Верховної Ради України беруть участь: члени Кабінету Міністрів України; керівники центральних органів виконавчої влади; керівники судової гілки влади; присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду; присутні представники церков і релігійних організацій України; представники засобів масової інформації; голови дипломатичних представництв іноземних держав та інші запрошені особи. Шановні народні депутати та гості Верховної Ради України, відповідно до статті 83 Конституції України четверту сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання оголошую відкритою.

Прошу сідати. Шановні колеги, ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, ми сьогодні розпочали нашу роботу о 12 годині, тому що сьогодні, як і кожного року, це визначний день для кожної родини, для кожного батька, для кожної бабусі, дідуся, для кожної мами, це День знань. Саме сьогодні наші діти пішли до школи. І я хотів би вам всім нагадати, що все, що ми робимо в цій залі, ми робимо задля дітей, дітей України. Тому я прошу під час своєї роботи користуватися саме цим правилом. Ну, а всіх зі святом! Сьогодні у нас також є два іменинники – це Віталій Петрович Борт (оплески) і Павло Валерійович Фролов Здоров'я, успіхів, як завжди, і нових перемог над Регламентом.

Шановні колеги, перше за все я хотів вас поздоровити з декількома датами. Перше – це наш рік спільної роботи. Це був непростий рік для нас всіх, я впевнений, що багато буде викликів і в подальшому, однак ми його пройшли разом. Ми зробили багато правильних речей. Да, ми робили і помилки.

кількість захворілих, яку з кожного дня ми спостерігаємо в Україні, і, на жаль, не тільки в Україні, а і в Європі, в Сполучених Штатах, на інших континентах. І в цьому плані без Верховної Ради також буде важко вийти з кризової ситуації. Інше питання, яке також тягнеться і пов'язано з першим, це глобальна економічна криза. В нас з вами на цій сесії буде великий виклик – це Державний бюджет України на 2021 рік. Я дуже сподіваюся, що і ми, і уряд в першу чергу, своєчасно зроблять все залежне від нас для того, щоби бюджет був ухвалений, і держава увійшла в новий рік з гідним кошторисом. Для цього треба буде долучити не лише профільний комітет, а й всі комітети, які, як показала практика, і під час боротьби з коронавірусом на етапі початку епідемії долучилися й ефективно відпрацювали. Третє питання, яке також буде серйозним викликом Верховної Ради дев'ятого скликання в цій сесії, це місцеві вибори. Я зараз говорю не про те законодавство, яке ми ухвалили, і ті зміни, які ще необхідно буде зробити, я говорю про політику. Верховна Рада завжди була, є і буде політичним органом. Завжди при прийнятті рішень буде політичний аспект. Але мені б дуже хотілося, щоб навіть під час виборчої кампанії всі добре розуміли, що вибори проходять, а повага людей буде залишатися або не буде залишатися з нами. Тому політика – це правильно, політика – це важливо, рейтинги – це важливо на 100 відсотків, однак державницька позиція повинна привілеювати над ними. Ми з вами в минулому році нашої роботи довели, що парламент України може і вміє працювати. Особливо це добре було видно, коли парламент працював над змінами до бюджету і над тими законопроектами, які в терміновому режимі, в цілодобовому режимі ми розробляли для того, щоб прийняти на початку боротьби з коронавірусом. Я дуже пишаюся нашою спільною роботою. І те, що за рік роботи Верховної Ради України ми змогли майже 150 законів прийняти конституційною більшістю, це доводить, що ми можемо і вміємо працювати, головне – бажання. Буде багато ще завдан ь, які будуть стояти перед нами і згідно того плану робіт, який був затверджений Верховною Радою України в минулій сесії. інші виклики, які стоять перед державою, будуть нам заважати в повному обсязі його виконати, і в першу чергу це буде пов'язано з часом. Час сьогодні, мабуть, найбільш дорогий і цінний аспект нашого життя. Але я впевнений, що ми зробимо максимально можливе для того, щоб все це розглянути і по можливості ухвалити. І я хотів би і вам, і собі побажати, щоб у четвертій сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання ми дійсно могли об'єднатися навколо ціннісних речей і довести, що ми будемо і далі працювати на користь нашої держави, що спільно, разом з усією Верховною Радою ми зможемо довести і собі, і українському народу, що в державі є сильні, потужні, надійні інституції, головною з яких є, згідно Конституції, Верховна Рада України. І я впевнений, що щоденною нашою роботою, плідною працею в комітетах і в залі, ми зможемо доказати не лише Україні, що український інститут парламентаризму дієздатний, вміючий швидко реагувати на виклики та працюючий виключно в інтересах української держави. А зробити це ми зможемо лише нашою спільною роботою. Я всім дякую і бажаю успішної роботи в четвертій сесії. Тут їх нема. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я хотів би подякувати уряду і усім, хто брав участь у відкритті четвертої сесії Верховної Ради України. А ми повертаємось до нашої щоденної роботи. Шановні колеги, вчора депутатські фракції та групи на Погоджувальній раді погодились із пропозиціями, які лунали раніше, щодо нашого режиму роботи на цьому тижні. Будь ласка, не розходьтесь, треба буде зараз прийняти рішення. Сьогодні ми працюємо з 12-ї до 15-ї, без перерви. Зараз будуть 30 хвилин на виступи від депутатських фракцій та груп, так, як це передбачено Регламентом. В середу ми працюємо за звичайним графіком роботи Верховної Ради України. В четвер ми працюємо з 10-ї до 12-ї, з 12-ї до 12:30 – перерва, після цього ми працюємо до третьої години. В п'ятницю зранку – "година запитань до Уряду", далі ми працюємо до першої години, після цього 30 хвилин на запити і 30 хвилин відводиться на "Різне". Якщо немає заперечень, то я пропоную поставити цю пропозицію на голосування. Нам необхідно набрати 226 голосів. Готові голосувати? Готові? Прошу вищезазначену пропозицію поставити на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. – 322, рішення прийнято. 323, вибачте, рішення прийнято. Шановні колеги, перше питання порядку денного – це проект Постанови реєстраційний номер 3050а. виступи від фракцій та депутатських груп. Згідно статті 25 Регламенту Верховної Ради України у вівторок ми маємо 30 хвилин на виступи від депутатських фракцій та груп. Прошу записатися депутатським фракціям та групам на виступ.

Шевченко Євгеній Володимирович. Дубінський Олександр Анатолійович.

Шановні колеги, доброго дня! Радий вас вітати всіх з початком нового політичного сезону. І свій виступ сьогодні я хочу присвятити дуже важливій події, яка відбувається зараз і на яку ми чомусь дуже мало звертаємо увагу. Я говорю про рішення Конституційного Суду, який визнав Указ про призначення голови НАБУ Артема Ситника Директором Національного антикорупційного бюро неконституційним. Цей указ є фактично фінальним розглядом справи щодо конституційності призначення Директора НАБУ Ситника і не підлягає оскарженню. Але натомість замість того, щоб припинити свою роботу в якості Директора НАБУ, бо Ситник вже немає таких повноважень і не може навіть заходити у власний кабінет чи користуватися спецзв'язком, чи автомобілем, чи претендувати на зарплату, ми з вами стали свідками фактично конституційного перевороту, коли всупереч 109 статті Конституції пан Ситник привласнив повноваження керівника правоохоронного органу. І фактично зараз в порушення Конституції, в порушення рішення Конституційного Суду продовжує виконувати обов'язки Директора НАБУ. Громадянин Ситник таким чином порушує відразу декілька статей Кримінального кодексу України. Це і привласнення владних повноважень, це і перевищення посадових обов'язків, це і порушення пряме Конституції України. Фактично зробивши заяву на сайті НАБУ про те, що він продовжує виконувати обов'язки директора, пан Ситник створює конституційний переворот. Сьогодні він привласнює повноваження Директора НАБУ, завтра може привласнити повноваження або парламенту, або Кабміну, або Президента. І реакція на це привласнення має бути дуже жорсткою. Я звертаюся з цього приводу до керівників Державного бюро розслідувань, до керівників Генеральної прокуратури щодо відкриття кримінального провадження щодо привласнення владних повноважень Артемом Ситником, а також відкриття кримінального провадження за захоплення державної влади фактично. Звертаюся і до Президента, до якого я вчора записав відкритий виступ, щодо негайної реакції на такі дії з боку пана Ситника, тому що неможливо не виконувати рішення Конституційного Суду в правовій державі. Це перше. І друге. Відтоді, коли Конституційний Суд прийняв рішення щодо визнання неконституційним Указу про призначення Ситника Директором НАБУ, будь-які вироки, будь-які процесуальні документи, підписані ним, після рішення Конституційного Суду будуть оскаржені в Європейському суді з прав людини. Це дуже важливе питання, на яке ми маємо звернути увагу і відреагувати. Дуже дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі! Я думаю, що не один із вас сьогодні бачив в очах дітей, яких відправляли в школу, невимовну радість, з якою вони сьогодні пішли у школу. Але з 1 вересня, очевидно, ми всі живемо в нових реаліях, до яких призвичаїмо і себе, і наших школярів, і не забуваємо про те, що реальність створюємо ми самі. Все, що ми робимо, ми робимо для дітей і для нашого майбутнього. Тому депутатська група "Партії "За майбутнє" закликає парламент невідкладно розглянути запропонований нами проект Закону номер 3036а про захист в умовах корона-кризи, страхування всіх освітян, технічного персоналу від дитсадка через освіту і профтехосвіту до вузів і в такий спосіб врятувати наше освітнє гуманітарне середовище, врятувати наше майбутнє. Колеги, за рік роботи парламентської монобільшості ми бачимо замість реальної праці імітацію бурхливої діяльності. Президент і провладна фракція обіцяли навести лад в багатьох сферах, а фактично так нічого і не змінили глобально. Не було ліквідовано корупцію на митниці, хоча це дозволило б наповнити державний бюджет у рази, контрабанда фактично не зупинена. Маючи значний вотум довіри, чинна влада не наважилась ламати прогнилу систему. Українці так і не побачили обіцяної нової якості державного управління, швидше навпаки, ми побачили колапс, параліч такого управління на місцях. Безкарність провокує посадовців продовжувати порушувати закон і чинити економічні злочини. Як відомо, екс-міністр фінансів Ігор Уманський заявив про скрутки по ПДВ, але чинна влада фактично нічого по цьому не спинила. Усе, що було за попередньої влади, усе продовжується і донині. Держава втрачає мільярди гривень прибутку, через що постійно просить грошей у міжнародних кредиторів, влізаючи у ще глибшу боргову яму і беручи на себе виконання додаткових вимог представників зовнішнього управління. Відсутня будь-яка стратегія розвитку атомної енергетики, в галузях промисловості, атомної зокрема, тому що це найдешевша енергетика у світі. Натомість в інтересах окремих олігархів, як ми знаємо, держава підтримує так звану альтернативну енергетику, яка в Україні чомусь вчетверо дорожча, ніж у Європі. І з 1 вересня, як відомо, ціна на газ для населення зросла на 45 відсотків. І це насправді випробування на міцність суспільства – виживуть чи не виживуть. Особливо на тлі зростання мінімальної зарплати аж на 277 гривень. А що робити з пенсіями, що робити з ліками? Як виживати українцям в обіцяну епоху завершення бідності? Ми розуміємо, що влада не має відповіді на ці питання. Тому суспільство, очевидно, саме дасть відповіді на ці питання на місцевих виборах 25 жовтня 20-го року, по заслугах оцінивши всі зусилля влади, які вона зробила у цьому напрямку. Дякую вам. Дорогі українці, шановні колеги! Я хочу підтримати нашого спікера і запропонувати постанову і законопроект, який об'єднає весь зал. Я думаю, кожен з вас пам'ятає свій перший раз у перший клас. Ми сьогодні маємо 1 вересня, якого не було по рівню неспокою за останніх 70 років. Ми як парламентарі маємо зробити все можливе, щоб наші діти і наші вчителі, а це 4 мільйони школярів і 400 вчителів могли не попадати в лікарні, а спокійно вчитися. Скільки на сьогодні виділила держава з коронавірусного фонду для 4 мільйонів школярів? Відповідь вас здивує: це є нуль гривень. Всі заходи по безпеці безпеці від коронавірусної пандемії лягли на плечі місцевих бюджетів. Місцеві бюджети дуже є різні, в одних школах є 20 дітей, на Хмельниччині є понад 2 тисячі дітей в одній школі. І багато хто говорить, що вчителі повинні самі забезпечити себе від коронавірусної безпеки. Фракція "Голос" написала вже звернення, готує постанову і законопроект про зміну бюджету, щоб в коронавірусному фонді знайшлися гроші на найбільш необхідне – на наших дітей, про яких також сьогодні згадував наш спікер Разумков. Тому я хочу сказати, що є чотири речі, які необхідні сьогодні школам. Це є, зрозуміло що, антисептики і маски. Друге. Наші вчителі мусять спершу провести урок в класі для частини учнів, а пізніше – ще в онлайн. Це є додаткове навантаження, і ми маємо оплатити їхні зарплати. Третє. Ми маємо знайти кошти на допомогу вчителям. І я знаю, що колеги з інших фракцій вже подали схожі законопроекти. Мусимо знайти рішення і підтримати наших вчителів, адже після медиків вони сьогодні одні з найбільших в групі ризику на захворювання від коронавірусної інфекції. І четверте. Коли буде потреба дистанційної освіти? Коли в класі хворіє хоч одна дитина або вчитель, вона мають перейти назад на дистанційну освіту. А на кожен клас необхідно принаймні один ноутбук, бо вчительська зарплата дуже рідко кому дає можливість купити ноутбук і забезпечити найнеобхідніше. Що сталося з коронавірусним фондом? Ми чуємо, чуємо, що гроші всі витрачені, гроші розподілені. Гроші там є. З освіти забрали 5 мільярдів, і ми маємо їх повернути. І ще я хочу звернути до міністра освіти, який просив 2 мільярди, але йому не далі, і до міністра охорони охорони здоров'я, на якого вже давно складена постанова, який чекає на звільнення і часто перебирає на себе повноваження міністра освіти. Ми маємо зробити все можливе і знайти кошти в коронавірусному фонді не 35 мільярдів на дороги, а від 2 до 5 мільярдів на освіту. Прошу зал підтримати. Дякую. Шановні колеги, шановні слухачі, 1 вересня наступило незалежно від того, хотів це хтось чи ні. І те, що 1 вересня сьогодні стартувало з відібраними грошима у освіти, а при цьому все одно треба виконувати всі зобов'язання, які держава має перед освітянами, перед дітьми, це очевидно. І тому, на жаль, нам би сьогодні треба було розпочати нашу роботу з того, щоб повернути борги освіті, і це було б дуже символічно. Причому це зробити не лише тому, що сьогодні 1 вересня, а тому, що ці борги очевидні, враховуючи особливий процес навчання цього року. Я думаю, що друга тема, яка дає відповідь на питання, а де взяти гроші на освіту, це зупинити той законопроект, де 5 мільярдів гривень державних гарантій віддається фактично одній компанії. Я думаю, це безпрецедентний процес, держава цим гралася на початку 90-х років, на початку 2000-х, коли державні гарантії роздавалися на мільярди, десятки мільярдів гривень. Колеги, подивіться статистику, скільки повернуто з цих грошей і де зараз ці горе-керівники цих державних підприємств, які відмили ці кошти, не повернули державі ні копійки і переховуються зараз за кордоном. Ми далі продовжуємо цю практику? Фракція "Батьківщина" не буде голосувати за такі законопроекти. Я думаю, не менша є позиція фракції, яка стосується тих рішень, які ухвалюються і намічені на ухвалення на цьому тижні і на наступних тижнях. Я вчора на Погоджувальній раді підняв питання фактично штучного доведення до банкрутства найкращої працюючої компанії України "Енергоатом". Це очевидно, що компанія умисно доводиться до банкрутства. Це очевидно, що кошти, які вимиваються через недолугу політику уряду, фактично приводять цю компанію до того, що в кінці цього року нам треба буде з державного бюджету фінансувати цю компанію. Але пішли ще далі. Уряд прийняв рішення про передачу теплової енергетики НАК "Нафтогаз". Ми спочатку йдемо на анбандлінг, ділячи "Нафтогаз" на три компанії, а тепер теплову енергетику віддаємо назад НАК "Нафтогаз"? Я думаю, через ці недолугі рішення ми і маємо такий стан економіки. І коронавірус – це лише один з факторів. Ключове – це позиція уряду і його політика. Дякую. Бойко Юрій Анатолійович. Шановний пане спікер, шановні народні депутати, останніми тижнями ми бачимо різке зростання загрози втрати частини державності і демократії в Україні. Перш за все це стосується намагань Офісу Президента заборонити проведення виборів в абсолютно мирних, контрольованих Україною, містах і селах Донецької і Луганської областей. 500 тисяч наших громадян, які минулого року обирали діючого Президента, парламентарів, які знаходяться в цьому залі, сьогодні намагаються позбавити цього конституційного права. Ми будемо боротися за цих людей для того, щоб вони могли обрати місцеву владу, яка їм потрібна. Друге. Це подальший наступ на права російськомовних громадян нашої країни. Втілення Закону "Про освіту", який вже прийнятий цим составом Верховної Ради, всупереч обіцянок про рівні права громадян позбавляє багатьох людей можливості вчитися рідною мовою. наша фракція вже подала позов в суд, щоб відстояти конституційне право наших громадян на те, що вони можуть вчитися тою мовою, якою хочуть. Третє – це розгул націонал-радикалів і терористичні акти, які сталися минулого тижня і ще раніше. Всі ці "азови", "національні корпуси", "центурії" повинні розглядатися як терористичні організації і повинні бути забороненими в країні, тому що їх діяльність тому що їх діяльність несе ганьбу для країни, лякає людей і створює хаос і некерованість в державі. Наша фракція наполягає на зміні соціально-економічної політики в державі. Ми повинні підтримувати людей, а не виконувати забаганки зовнішніх кредиторів і управлінців. І уряд, який не може забезпечити права людей, повинен бути відставлений. І останнє, напевно, головне. Наша фракція повністю підтримує перемир'я на Донбасі і розглядає його, як перший крок для того, щоб в подальшому був політичний процес повернення територій і людей в країну, відновлення територіальної цілісності нашої держави. Наша фракція готова до прийняття законів в парламенті, які нададуть цю можливість. І ми закликаємо весь парламент виконати свої обіцянки перед виборцями і відкрити шлях до миру в нашій державі, а відповідно шлях до перемог, перемог, і шлях вперед. Дякую за увагу. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Сьогодні розпочинається четверта сесія дев'ятого скликання, і люди очікують позитивних змін в країні, і люди очікують продуктивної роботи Верховної Ради. Але пандемія коронавірусу залишається проблемою номер один, і якраз від неї найбільше, від карантинних заходів, постраждала освіта, медицина і малий, середній бізнес. на початку карантину закрилося біля 700 тисяч підприємств. Статус безробітних отримали 432 тисячі осіб. Це на 70 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тому ми очікуємо від уряду конкретних дій і законодавчих ініціатив, які дозволять працювати бізнесу в таких складних умовах. Освіта. Сьогодні розпочався новий навчальний рік, який буде проходити в абсолютно нових і складних умовах і для учнів, і для батьків, і для вчителів. Однак постанова МОЗУ, яка регулює протиепідемічні заходи, в закладах освіти була оприлюднена лише 22 серпня. От як керівники шкіл можуть цю постанову виконувати? Хто перевіряв заклади освіти на наявність всього необхідного? Як буде здійснюватися підвіз дітей, в яких умовах будуть знаходитися санітарні кімнати, харчування? Всі ці речі треба обов'язково було відрегулювати і не за тиждень до початку нового навчального року. Як це будемо робити, чи знову це перекладемо на місцеві бюджети, як це ми робили раніше? Це абсолютно неправильно, тому ми очікуємо від уряду конкретних дій. Охорона здоров'я. Із відповідно ковідівського фонду на підвищення доплат медикам виділено всього-на-всього 6 мільярдів це тільки 9 відсотків від загального фонду ковідівського. А враховуючи, що зараз Україна займає вже третє місце за темпами зростання цієї хвороби, і більшість із них – це медики, тому цього явно замало. Обов'язково треба, щоб була виконана Постанова Кабміну 623, яка стосується доплат медичним працівникам. І ще дуже важливе і болюче питання – це питання соціального захисту населення. З 1 січня 2021 року має відбутися передача повноважень з надання соціальної допомоги від управлінь соціального захисту населення, які у нас знаходяться при районних державних адміністраціях, до органів, структури яких до цього часу не визначено. Маємо дуже багато звернень до депутатів нашої групи. До мене особисто звертаються соціальні працівники, люди, вони просто не розуміють, в який спосіб і як люди будуть отримувати соціальну допомогу. Тому особисто звертаюся до Прем'єр-міністра, взяти це питання під особистий контроль. Необхідно в найкоротший термін завершити процес створення та методологію функціонування нових органів соціального захисту населення. Ці органи забезпечать виконання 38 державних програм. Перелік соціальних допомог налічує 67 видів, і лише 5 з них можна отримати через електронні сервіси. Тому ці питання треба обов'язково вирішувати, і депутатська група довіра вимагає звернути на них першочергову увагу. Дякую. Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна. Шановні колеги, дорогі українці! Країна наша сьогодні знаходиться принаймні у трьох кризах. Насамперед це морально-етична криза сьогоднішньої влади. Це тоді, коли переможно створюється Фонд боротьби з COVID, а після того більша частина коштів цього фонду перенаправляється на так зване "Велике будівництво", бо наближаються місцеві вибори. Це коли у освіти забирають понад 5 мільярдів гривень у цей фонд, а потім місцевій владі кажуть, наказують самостійно забезпечити і антисептиками, і масками школи. сьогодні 1 вересня у розпал пандемії багато шкіл відкривається без засобів захисту, наражаючи на небезпеку і дітей, і вчителів. Це коли МОЗ не може витратити виділені кошти, це коли МОЗ купує ШВЛ, які поставлять лише через рік. Це коли Верховна Рада України відхиляє пропозицію "Європейської солідарності" про страхування медиків, і сьогодні ми маємо 11 тисяч медичних працівників, які власним коштом лікуються. Тому "Європейська солідарність" реєструє законопроект про повернення коштів на освіту і забезпечення засобами захисту освітніх закладів. Друга – це економічна криза. Це не просто криза, через недолугі і непрофесійні дії урядів Зеленського країна летить у економічну прірву. Можна і надалі все списувати популістично на COVID. Але нагадаю, що невиконання бюджету і ненадходження з митниці почалися задовго до пандемії. Замість обіцяного збільшення робочих місць ми сьогодні отримуємо тисячі нових безробітних. Жорсткі карантинні обмеження на початку пандемії вбили малий і середній бізнес. А зараз, коли ситуація погіршується в порівнянні з весною, розумні карантинні обмеження більше не запроваджуються. Це ще раз свідчить про некомпетентність і нефаховість уряду. Можливо, вони нам пояснять, коли помилялися: зараз чи тоді навесні під час "години запитань до Уряду". І третя – зовнішньополітична криза. Країна двох майданів, завдяки яким, у тому числі і чинний Президент, і чинна монобільшість змогла прийти до влади в Україні, сьогодні не спроможна заявити чітку позицію щодо нелегітимності обрання Лукашенка і підтримати білоруське суспільство. Хоча це, може, й зрозуміло, тоді ця влада була не на Майдані, а була на корпоративах в Росії. Призначення престарілих представників радянської номенклатури до ТКГ викликає здивування. здивування. Але здивування не викликають їхні заяви, щоправда, ОП відмежовується від цих заяв, нібито це не офіційна позиція. Ми вимагаємо звільнення Фокіна з ТКГ. Що означає позиція Президента щодо "вагнерівців"? Йому є час ходити, розносити пошту, є час ходити на футбол, але нема часу займатися прямими конституційними обов'язками…

Шановний народе України! Шановні народні депутати! У нас сьогодні величезне свято – День знань. З цієї найголовнішої трибуни нашої країни ми хочемо привітати наших освітян, наших героїв, які кожного дня вкладають душу та серце в наших дітей, дбаючи про них, виховуючи в них ще маленьких, але вже справжніх українців. Ми хочемо привітати наших науковців, які кожного дня, не дивлячись на всі проблеми і постійне недофінансування, продовжують творити справжню українську науку. Освіта та наука, ми всі з вами знаємо, є рушійною силою будь-якого суспільства. На жаль, в нашій країні питання розвитку освіти та науки ніколи не були пріоритетними, ці галузі завжди були недофінансованими. Так бути не повинно. Зараз ми всі переживаємо непрості часи. Але разом об'єднавшись, ми зможемо подолати всі труднощі. Сьогодні освітяни потребують допомоги держави як ніколи. Зараз вся увага Комітету освіти, науки та інновацій зосереджена на формуванні Державного бюджету. Я зараз звертаюсь до Прем'єр-міністра України і до всього Кабміну. Шановний пане Прем'єр, при підготовці Державного бюджету, який ви маєте подати на розгляд Верховної Ради вже до 15 вересня, на виконання Закону України "Про освіту" врахуйте обов'язково підвищення заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Це перше. І друге, основне, про що зараз обов'язково потрібно сказати і що обов'язково потрібно зробити. Сьогодні заклади освіти працюють в умовах пандемії коронавірусу. Фінансування організації безпечних умов навчання покладена на засновників, тобто на місцеві бюджети. Нам на сьогодні обов'язково потрібно підтримати місцеві бюджети, оскільки ми бачимо, що не всі з них справляються з вирішенням цієї проблеми. Тому для підтримки місцевих бюджетів обов'язково необхідно виділити кошти з COVID-фонду. Ми зверталися до Прем'єр-міністра з депутатськими запитами, і я звертаюсь зараз до нього з цієї трибуни, якщо він ще не бачив запити, хай він почує мене зараз. Отже, давайте разом з вами зробимо все для підтримки освіти і науки в Україні, для підтримки нашого з вами майбутнього. Дякую.

Дякую, пане Голово. Але разом з тим хочу ще раз вкотре нагадати: "Батьківщина" не буде підтримувати дану постанову. Колеги, ми подали під час відпустки 169 законопроектів, з них тільки 64 включили в цю постанову. Що це означає? Це означає, що ви не даєте права опозиції подавати законопроекти в подальшому їх розгляді на засіданні Верховної Ради. Мало того, наші законопроекти, які ми подавали на протязі цього року, роками не розглядаються в комітетах, просто роками – ні в першому читанні, ні попередній розгляд. Тому я до вас звертаюсь, пане Голово, щоб ви дали доручення безпосереднє, щоби всі законопроекти, які вже довго лежать у комітетах, щоб вони були розглянуті і обов'язково були включені в постанову. Дмитро Олександрович, я до вас звертаюсь, будь ласка, дайте таке доручення. Це буде справедливо, і ви забезпечите депутатам опозиційним їхню професійну роботу, вони будуть подавати...

врегулюванню конфлікту в окремих районах Донецької, Луганської областей, ані подоланню бідності. І давайте будемо відверті, з такими проектами законів економіка України не злетить. Тому з цієї точки зору ми наполягаємо все-таки на тому, щоб були включені наші проекти законів, які направлені: а) на подолання бідності, друге – на подолання тарифного геноциду, і третє, безумовно, це питання миру всередині країни. Той економічний пул, який сьогодні, криза, яка є, вона є результатом тієї роботи який ми вже тут пропрацювали. Тому давайте не повторювати помилок попереднього року і формувати порядок денний чергової сесії виключно з тих проектів законів, які стимулюватимуть модернізацію та економічне зростання країни. Дякую. Дякую. Гончаренко – хвилина. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги, запросіть народних депутатів до зали. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". А де в порядку денному ТСК по "вагнерівцям"? Надзвичайно важливе запитання, яке турбує сьогодні про те, що сталася зрада на найвищому рівні в керівництві держави. Де тимчасова слідча комісія, проект якої був поданий? Де проект постанови про Білорусь, який був поданий міжфракційним об'єднанням "За демократичну Білорусь" і який передбачає невизнання виборів в Білорусі, які відбулися 9 серпня? Весь світ вже відреагував. Є рішення польського сейму, литовського сейму, Європарламенту, рішення Євросоюзу. Вже вводяться санкції проти Лукашенка, який бігає з автоматом і стріляє у власний народ, бігає по президентському палацу. І тільки Україна мовчить, яка є найбільшим сусідом Білорусі. І для нас питання національної безпеки, що там відбувається, в той час коли Лукашенко здає країну Путіну. Де рішення по Білорусі? Ми вимагаємо його внесення в порядок денний розгляду. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. Підготуйтесь до голосування, шановні народні депутати. Відповідно до частини першої статті 21 та частини першої статті 22 Регламенту Верховної Ради України вноситься проект порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України на затвердження Верховною Радою України. ставлю на голосування, для прийняття рішення в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 3050а) про порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Готові голосувати? Поки що не всі, дивлюсь. Вже всі готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-243 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. По фракціям покажіть. Шановні колеги, надійшли дві заяви від депутатських фракцій та груп про перерву із заміною на виступ. 6 хвилин включіть, будь ласка. Шановні народні депутати, багато хто з вас вважає, що мій виступ буде присвячений спаленому моєму автомобілю в п'ятницю, але я зекономлю ваш час, цю тему я піднімати не буде. Я хочу лише сказати, що виклик я приймаю та нікому це не пробачу. Мені очевидно, що країна рухається у прірву. У нас досі не з'явилося ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє. Соромно, але єдиним стратегічним документом, який може пояснити, куди рухається Україна, це доводиться вважати програму Президента Зеленського на сайті ЦВК. Давайте підведемо підсумки, чим країна мрій під назвою "Зробимо їх разом" відрізняється від сумної реальності "Україна – це ти". Замість обіцяного зняття недоторканності з Президента, депутатів та суддів недоторканними зробили тільки депутатів опозиції. Обіцянки жодних корочок та телефонного права, виявилося, що не стосується керівництва Офісу Президента України, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто. А саме Єрмак телефоном роздає вказівки, на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на державні посади та кого звільняти. Судова гілка влади так і стала прислужником Президента навіть у рейдерському захопленні НАБУ. Зеленський декларував: "Здача національних інтересів не може бути предметом жодних перемовин". Сьогодні це звучить як знущання, коли Офіс Президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану зраду. Боротьба з кумівством закінчилась ледве не в перший день призначення "кварталівця" Баканова Головою СБУ, який протекцію Зеленського під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу. Процитую Зеленського: "Органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес. СБУ не буде займатися економічними злочинами". Виявляється, буде, якщо це вигідно. На додачу Президент призначив сестру своєї сусідки, на яку записаний його маєток в Італії, керувати Антимонопольним комітетом, який покликаний створити обіцяну свободу конкуренції. Замість енергонезалежності уряд відключає енергоблоки АЕС, щоб головний олігарх країни не втратив статус найбагатшої людини в Європі. При цьому нанесені ним збитки у розмірі 39 мільярдів гривень від "Роттердам+" стає мінусом в кишенях українців. Перейдемо до нульової толерантності до корупції. В цій країні тільки Зеленський, виявляється, толерантний до того, що Керівник Офісу Президенту є головний корупціонер в державі. Але саме бажання Президента виявилось достатньо, щоб ОПГ Єрмака безкарно грабувало країну. Підкажіть, а де обіцяні відкриті конкурси на державні посади? Натомість люстрованих, "зашкварених", "махрових" корупціонерів без конкурсу призначають на митницю, податкову та всі інші корумповані "годівниці", прикриваючись коронавірусом. А як може бути по-іншому, якщо замість обіцяних нових облич до Ради прийшли клани Януковича, який тепер очолюєте ви, пане Президент? Ви несете персональну відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів та опозиційних політичних організацій. Я не буду перераховувати цілу низку задекларованих реформ, бо очевидно, що ви так далекі від інтересів України, як Єрмак від боротьби з корупцією. Але давайте чесно: хто такий Єрмак без Зеленського? Це насправді свідомий вибір Президента – доручити йому виконувати всю його брудну корупційну роботу. Невже Єрмак не погоджує з Президентом "смотрящих". Чи Зеленський не знає, які міністри прислуговують іншим міністрам? Пане Президенте, погодьтесь, ви не стали воювати із старою системою, ви просто з нею злилися. Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок. І ви стали порожнім місцем в історії. Вже зрозуміло, що не буде ніяких посадок, скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть з вами зустрічати наступну весну. І наостанок. Пане Президенте, у мене до вас лише одне запитання: вам не соромно? Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки (реєстраційні номери 3819, 3819-1). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. Почекайте. Займіть свої місця. Почекайте, не включайте. Готові голосувати?

За-249 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Дмитрієвій Оксані Олександрівні. Шановні народні депутати, дорогі українці, сьогодні 1 вересня – День знань, наші діти після тривалого карантину пішли до школи, до нової школи та нових умов. Весь світ зіткнувся з такими викликами, і ми мусимо на них реагувати. За даними Національної академії медичних наук України 80 відсотків випускників шкіл, вдумайтесь, 80, мають хронічні захворювання. Таку сумну картину погіршує ще і пандемія коронавірусу. Бо для того, щоб протистояти хворобі, потрібне місце здоров'я та імунітет. Дуже важливо, щоб українські школярі мали доступ до оздоровлення та відпочинку. 21 день в таборі на морі чи у горах – це той мінімум, який повинна отримати кожна дитина для зміцнення організму. Щороку можливість поїхати на оздоровлення мають лише 15 відсотків українських дітей, це за рахунок і державних, і місцевих бюджетів, благодійності та власних коштів батьків. За кошти держбюджету проходить оздоровлення лише один відсоток дітей. Зараз, коли велика кількість сімей у зв'язку з COVID-19 є у фінансовій скруті і не має можливості оплатити оздоровлення дітей, діти позбавлені можливості відпочити та оздоровитися. Ці діти потребують особливої уваги та підтримки, ми живемо заради дітей. Саме тому законопроектом 3819 ми пропонуємо дати можливість поїхати на оздоровлення та відпочинок до дитячих таборів в Карпатах, на узбережжя Чорного та Азовського морів дітям-сиротам, дітям учасників бойових дій, дітям з інвалідністю, з малозабезпечених та багатодітних сімей, усім тим, про кого повинна піклуватися держава. Ми пропонуємо направити додаткові кошти на оздоровлення. Ці кошти є в бюджеті, ми ні в кого їх не відбираємо, бо ця програма буде профінансована за рахунок збільшення надходжень з ПДВ. Колеги, сьогодні 1 вересня. В перший день четвертої сесії, в День знань ми можемо зробити подарунок для багатьох українських школярів. Прошу підтримати законопроект 3819, він дійсно потрібен. Дякую за увагу. До слова запрошується народний депутат України Королевська Наталія Юріївна. сьогодні 1 вересня, і в цьому залі згадали про дітей. Як у тій басні: "Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза". Так і наша Верховна Рада. Оздоровчий сезон закінчився, ми починаємо розглядати, як дати право роздерибанити програму оздоровлення дітей. Шановні колеги, ми ж всі дуже добре розуміємо, що бюджетні кошти вже протринькали, в тому числі із коронавірусного фонду. Школи до навчального року не підготовлені, і 4 мільйони дітей з сьогоднішнього дня в нашій країні повністю не захищені. Лікарів ніхто не захищав і досі не захищає, тому що ніхто не виділяв на це коштів. Борги по заробітній платі сьогодні в країні 3 мільярди 400 мільйонів. Це рекордна позначка за всі роки незалежності. Тарифи ви вирішили з 1 вересня підняти. Промисловість зараз в прірві, а безробіття шалене. А ми починаємо засідання нове Верховної Ради з того, що розглядаємо програму як би оздоровлення дітей. Шановні колеги, ну, може вже досить експериментувати? Може вже все ж таки прийшов час вирішувати ті питання, які сьогодні на часі в країні? Тому ми вимагаємо звіту уряду. Звіту уряду по підготовці дітей до 1 вересня, по економічній та соціальній ситуації в країні та де гроші, які ми їм дали на коронавірусний фонд, а вони всі ці гроші не за призначенням розбазарили в нашій країні. Все інше – це сьогодні лише балачки. Дякую за увагу. Шановні колеги, до слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань бюджету Забуранна Леся Валентинівна Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте привітати всіх зі святом, оскільки воно стосується всіх нас, тому що ми мусимо навчатися кожного дня, і побажати всім наснаги. Отже, Комітет з питань бюджету 17 липня на засіданні розглянув законопроект за номером 3819. Зміни до Закону "Про Державний бюджет на 2020 рік" передбачає, що в загальному фонді встановлення Мінсоцполітики бюджетних призначень у сумі 180 мільйонів гривень за новою бюджетною програмою для забезпечення заходів з оздоровлення і відпочинку дітей, що потребують особливої уваги і підтримки дитячих закладах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей та на узбережжях Чорного і Азовського морів. Джерелом покриття таких додаткових видатків визначено збільшення на таку суму надходжень від податку на додану вартість з вироблених товарів, враховуючи поточний стан виконання річного плану по цьому податку. Законодавча пропозиція є збалансованою за показниками доходів та витрат державного бюджету. Є висновки Головного науково-експертного управління і Міністерства фінансів. За наслідками розгляду комітет ухвалив таке рішення. Рекомендувати Верховній Раді законопроект 3819 прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету, про що зазначено у листі-висновку комітету до цього законопроекту. Відповідно в разу прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради при оформленні на підпис Голові Верховної Ради України відповідного закону належить внести до нього всі техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим комітетом рішенням щодо законопроекту. Прошу підтримати. Дякую за увагу.

Шановна президія, шановні колеги, хочу сказати, що фракція "Європейської солідарності" буде підтримувати законопроект 3819. Друге. Державний бюджет у 2020 році щодо забезпечення оздоровлення відпочинку дітей, які потребують особливої уваги, є важливий. І старт, який ми повинні врахувати під час формування бюджету 2021 року, який повинен бути внесений до 15 вересня 2020 року, тому що Кабінет Міністрів України здійснює проведення фінансової політики соціального захисту і забезпечує рівні умови всіх форм власності, і є логічним розширити в 21-му і подальших роках рівні права даного блоку. Разом з тим хочу сказати, що розташовані в гірських районах населені пункти, віднесені до категорії гірських, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і узбережжі Чорного і Азовських морів, говорять про те, що збільшення під час останніх чотирьох місяців Міністерство фінансів застерігає, що можуть бути невикористані кошти. Тоді ще раз звідси випливає, що доцільно врахувати це в бюджети на наступний рік. Разом з тим хочу сказати, що запровадження нової бюджетної програми "Оздоровлення і відпочинок дітей" саме в тих областях, про які я говорив, говорить про те, що відповідно до вимог частини другої статті 8 Бюджетного кодексу орган центральної влади забезпечує формування і реалізацію державної фінансової і бюджетної політики. Пропоную також під час розгляду бюджету на 21-й рік і відповідно трирічній перспективі врахувати дану бюджетну програму на перспективу. Дякую. Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату Павленку Юрію Олексійовичу, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Шановна президія, шановні народні депутати! Фракція підтримує даний законопроект у першому читанні. Разом з тим, ми хочемо наголосити на ряді важливих застережень. Перше. Нагадаю, що коли з'являлася у Державному бюджеті відповідна бюджетна програма щодо оздоровлення і відпочинку дітей в оздоровчих таборах "Молода гвардія" і "Артек", вона була спрямована тоді на збереження і захист цих єдиних двох державних таборів від повного знищення. Вона виконала свою місію на той момент. Натомість даною бюджетною програмою пропонується розширити перелік, крім двох, єдиних двох державних таборів, на інші дитячі оздоровчі заклади, я так розумію, і приватної, і комунальної, і іншої власності, і це робиться під прикриттям оздоровлення дітей з особливими потребами, що не дуже гарно з точки зору авторів. Разом з тим, ця ситуація вона назріла, а тим більше оздоровчі ситуації останніх років показали, що, на жаль, Кабінет Міністрів, ціла низка попередніх Кабінетів Міністрів не змогли справитися з програмою оздоровлення дітей в Україні, її проваливши. Це сталося і цього року, і хоча це пов'язане частково або в більшій мірі з пандемією COVID-19, разом з тим нездатність урядів останніх двох ухвалювати оперативні, швидкі рішення на підтримку дитячих оздоровчих таборів сьогодні поставили їх на межу виживання. Саме тому я наголошую, що має бути ця програма профінансована. Я звертаю увагу, 14 серпня ми ухвалили закон на перерозподіл цих коштів "Артеку" і "Молодої гвардії". Пройшло більше місяця, Кабмін не затвердив до сих пір порядку, яким чином будуть фінансуватися і підтримуватися "Артек" і "Молода гвардія", фактично знищуючи їх сьогодні. Звертаюсь до уряду, негайно розблокуйте систему фінансування трудових колективів "Артеку" і "Молодої гвардії". Ваша бездіяльність Народний депутат Поляков Антон Едуардович, "За майбутнє", будь ласка, партія. Шановні колеги! Антон Поляков, 206-й округ, депутатська група політична "Партія "За майбутнє". Політична "Партія "За майбутнє", депутатська група, беззаперечно буде підтримувати законопроект щодо впровадження оздоровлення забезпечення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. І ми розуміємо, що те, що за минулий рік лише 22 тисячі дітей було забезпечено за державний кошт оздоровленням, це просто крапля в морі. Також ми розуміємо, що держава не в змозі зараз забезпечити 4 мільйони школярів цим же оздоровленням, але хоча б приділити увагу дітям, які потребують цієї уваги, це, беззаперечно, буде нами підтримано. Я хочу вашу також звернути увагу на те, що сьогодні ми подали від депутатської групи законопроект, який визначає заходи, спрямовані на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет. Адже зараз ми кажемо про оздоровлення, про яке дуже дуже багато сімей не можуть собі дозволити, адже ж ми розуміємо, що 60 відсотків українців, за оцінкою ООН, живе за межею бідності, а тут йдеться про лікування. І депутатська група "За майбутнє" просить всіх депутатів у залі підписати по СEДO та підтримати цей законопроект, адже в ньому йдеться про удосконалення порядку забезпечення хворих лікарськими засобами, діточок, та виробами медичного призначення в частині забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет. Дуже багато мажоритарників знають, коли до них приходили батьки з хворими дітками на діабет, як їх лікують у лікарнях і якими засобами. Помп у нас, як за кордоном, нема, їхні пальці проколоті просто-на-просто. І ми просимо підтримати не тільки оздоровлення, але й лікування дітей, які мають… Івченко Вадим Євгенович. Після цього переходимо до голосування за законопроект. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Більше бажаючих… "Довіра" ще. Більше бажаючих немає. Івченко, Бакунець, Вадим Івченко, "Батьківщина". Людина, її життя, її здоров'я – це найвища цінність в Україні. Так записано в Конституції. І я дякую своїм колегам, у тому числі від фракції "Батьківщина" Івану Крульку і Михайлу Цимбалюку, що вони зареєстрували даний законопроект. Але, колеги, ми з вами виділили 66 мільярдів в Фонд для боротьби з COVID. І це було зробити потрібно. Але наразі 16 мільярдів тільки ми використали на Міністерство охорони здоров'я, на захисти для лікарів, для медиків на одяг і так далі, 1,2 мільярди ми перерахували в Міністерство соціальної політики, 7 мільярдів ми відправили в Фонд по безробіттю. А інші кошти ми що, відправили на COVID? І про це мої колеги говорять. А сьогодні, колеги, у нас 1 вересня, діти пішли в школу, і хто має забезпечити безпечне перебування наших дітей в школах? Це функція держави. Натомість держава переклала цю функцію на органи місцевого самоврядування. І про це потрібно говорити в 1 вересня. І досить важливо, щоб ми розуміли, що COVID нікуди не дівся, кожного дня повідомляють про те, що десятки, сотні, тисячі людей, навіть в нашому залі на сьогоднішній день є ще один захворілий. Колеги, я вам хочу сказати, що і фонди соціального страхування теж потребують коштів. Ви прийняли закон, де ви заморозили сьогодні виплати. А що кошти не потрібні людям, які втратили тимчасово годувальника? Що кошти не потрібні на лікарські або медичні препарати таким людям? Ви сьогодні заморозили фонди соціального страхування і не хочете в цьому признатися. Але наразі ви кошти направляєте на дороги і на "великі будівництва". Я завершую і скажу. Здоров'я і людина – це найвища цінність. Потрібно впроваджувати людиноцентриський підхід і політику. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Бакунець Павло Андрійович – з мотивів. І переходимо до голосування. Павло Бакунець, Жовківський, Яворівський район, депутатська група "Довіра". Шановний пане Голово, шановні колеги, ми з вами багато говоримо, що молодь – це наше майбутнє. 1 вересня, в День знань ми можемо не словами, а реальними вашими діями доказати, що ми дбаємо про молодь. Ще сто років тому великий українець Андрей Шептицький дбав про оздоровлення і про розвиток молоді, і закликав інших робити це. Тому пропоную усім нам долучитися і сьогодні своїм реальним кроком допомогти тисячам українських дітей оздоровитися. Оскільки в літі були карантинні обмеження, то хай діти оздоровлюватимуться осінню. Депутатська група "Довіра" підтримує цей законопроект і буде голосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до голосування. Займіть свої місця, підготуйтесь до голосування, будь ласка.

Готові голосувати? Шановні колеги, цей законопроект пропонується прийняти за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки (реєстраційний номер 3819). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-339 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому... Так тільки що ж питали, шановні колеги... Наталія Юріївна, я розумію, що ваш не прийняли, але, може, відпустимо дітей? Наталія Юріївна, давайте не будемо. (Оплески) Наталія Юріївна, бачите, зал до вас звертається. Наталія Юріївна, скорочено нічого не дасть, тому що наступний тиждень – це не пленарний. Це ви на місяць затягуєте процес. Ну, давайте… Бачите, як гарно проголосували. Дякую вам, Наталія Юріївна. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому, з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки (реєстраційний номер 3819). Прошу підтримати та проголосувати.

За-325 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Я пропоную подякувати і авторам за цей законопроект, і Наталії Юріївні Королевській за позицію. Дякую вам, Наталія Юріївна. Наступний проект закону… Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність (реєстраційний номер 3594, 3594-1). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-247 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра соціальної політики Лебедцов Борис Доброго дня, шановна президія! Шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується проект Закону (за номер 3594) про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність. Законопроект розроблений з метою поліпшення соціального захисту осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність. Законопроектом пропонується внести зміни до статей 256 прим.3 "Прийомні діти", 256 прим.7 "Вихованці дитячого будинку сімейного типу" Сімейного кодексу України та статті 31 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" стосовно надання можливості особам з інвалідністю проживати та виховуватись у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійної чи професійно-технічної освіти, чи у закладах вищої освіти. Довідково. На сьогодні особам, яким виповнилося 18 років в 2020 році 23 особи, в 2021-му – 29 осіб. Реалізація законопроекту матиме позитивний вплив на осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які за станом здоров'я не можуть працювати або навчатися, але можуть проживати та виховуватись у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. До слова запрошується народних депутат України Королевська Наталія Юріївна. 13:19:15 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, ми вивчили законопроект урядовий 3391 та я хочу зазначити, що він актуальний. Але, на жаль, він дуже фрагментарний і не охоплює належним чином проблеми соціальної підтримки та надання гарантій дітей, які сьогодні потребують нашого захисту, тому що всі присутні, я вважаю, погодяться з тим, що система соціального захисту цієї категорії дітей і сімей з дітьми це комплексне питання. І вирішити це питання комплексно – це виконати для себе ратифікацію 91-го року Конвенцію ООН про права дитини і ті зобов'язання, які на себе взяла наша країна. У нас, на превеликий жаль, я хочу всім нагадати, з 2014 року соціальний захист дітей та підтримка материнства були просто цинічно виключені з числа пріоритетів уряду. І все менше і менше українських сьогодні сімей з дітьми мають право та можливість бути соціально забезпеченими та отримувати гарантію та підтримку з боку держави. Тому величезним стримуючим і соціально несправедливим сьогодні фактором є те, що у 2014 році надання соціальних гарантій і пільг сім'ям з дітьми, в тому числі і багатодітним родинам, поставлено в залежність від сукупного доходу родини середньомісячного. Тим самим сьогодні розділили родини: там, де багато дітей; там, де прийомні; там, де дитячі будинки сімейного типу. І тим самим позбавили сьогодні ці родини права отримувати підтримку з боку держави. Тому у нашому альтернативному законопроекті ми більш комплексно розглянули це питання. І ми пропонуємо його підтримати, тому що дитина до 23 років має право проживати разом з родиною, і відрізати сьогодні залежність соціальної підтримки багатодітних та прийомних родин, дітей з інвалідністю від сукупного родинного доходу. Просимо вас підтримати. Дякуємо. Голова підкомітету Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Рябуха Тетяна Василівна, прошу вас на трибуну. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Перш за все я хочу привітати учнів та моїх колег – вчителів України. Дорогі освітяни! Я щиро вітаю вас із початком нового навчального року! В умовах карантину цей рік – це новий іспит для вас, я впевнена, що ви пройдете його успішно і на відмінно. Я бажаю вам успіху і цікавого нового навчального року! А також бережіть себе і найдорожче, що у нас є – наших дітей. А тепер щодо законопроектів. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроекти 3594 та 3594-1 на своєму засіданні 2 липня поточного року. Комітет, безумовно, підтримує основну ідею законопроектів щодо прав осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, продовжити проживання в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу до 23 років. на думку комітету, залишається невирішеним наболіле питання щодо подальшої долі таких осіб, тобто після досягнення ними 23 років. Тому Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект 3594 та доопрацювати його в частині забезпечення організації надання таким особам соціальних, медичних, реабілітаційних та інших послуг, що надасть можливість забезпечити їм у подальшому належний рівень життя. Головне науково-експертне управління висловило щодо законопроекту низку зауважень, які можуть бути враховані до другого читання. Хочу зауважити, що мова в законопроекті йде про 23 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлена інвалідність. У наступному році таких осіб буде 29. Вирішення цього питання потребує незначних видатків державного бюджету. Тому прошу підтримати рішення комітету та прийняти законопроект 3594 за основу. Дякую. Дякую, Тетяно Василівно. Шановні колеги, запишіться, будь ласка, по фракціях, два – за, два – проти, на виступи. Кучеренко Олексій Юрійович. Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний, пане Голово, шановна президія, народні депутати! Надзвичайно важлива законодавча ініціатива з боку Міністерства соціальної політики. Якщо казати про дітей, які позбавлені батьківського піклування, сиріт з інвалідністю, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу або є усиновленими, стикаються з проблемою, що після 18 років, якщо за станом здоров'я вони не можуть навчатись, їм справді немає куди йти. І, дякуючи авторам, я хотів би звернутися до всіх нас, щоб до другого читання ми врахували і зауваження науково-експертного управління, і тих фахівців, які знаються на дитячій темі захисту прав дитини, які в цій сесійній залі. Я хочу наголосити на тому, що в законопроекті слід уточнити, що не зобов'язані перебувати, а можуть перебувати в таких тому що діти з інвалідністю, вони після закінчення навчання мають перебувати під опікою держави, без допомоги держави вони собі ради не дадуть. І тут варто не тільки посилатися на органи місцевого самоврядування і місцевої влади, але не забувати, що це основоположне завдання саме держави. Фракція "Батьківщина" підтримує обидва законопроекти і буде голосувати "за". Дякую.

вересня і з Днем знань. І мені дуже прикро, що в цьому залі лунають заклики по відношенню до добровольчих батальйонів, зокрема до добровольчого батальйону "Азов", тому що мені здається, мої колеги забули, завдяки кому вони сидять в цьому залі і завдяки кому сьогодні діти, зокрема в Донецькій і Луганській областях, і в Маріуполі, зокрема, йдуть до школи. повертаючись до змісту законопроекту, фракція "Голос" буде підтримувати даний законопроект. Мало того, буде підтримувати саме урядовий законопроект. Ми вважаємо, що він є давно назрілий, давно необхідний, і вкотре підкреслюємо, що саме держава повинна виявляти своє піклування і увагу до дітей, які без батьків або є сиротами і тим паче з інвалідністю. Тому однозначно "за", будемо голосувати перше і друге читання. Дякую. Павленко. А, Шуфрич. Шуфрич Нестор Іванович. Так він зараз. Павленко Ю.О. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, насправді, з однієї сторони, технічний закон, а, з іншої сторони, стосується долі 23 дітей. Ми підтримаємо цей закон і за основу, і в цілому. Але що цим законом говорить уряд? А уряд фактично визнає, що у нього відсутня будь-яка програма, будь-які форми підтримки молоді з інвалідністю, і не лише вихованців дитячих будинків сімейного типу чи прийомних сімей та будь-якої молодої людини. Але в даному випадку оцю відповідальність за продовження підтримувати цих дітей до 23 років, вони покладають на прийомних батьків і батьків-вихователів. І честь, і слава цим людям, які цим дітям фактично подарували нове життя, нову якість життя. Разом з тим, я звертаю увагу, що сьогодні відбувається в державі серйозні катаклізми. З однієї сторони, починається і активно реалізовується програма так званої деінституалізації, коли закриваються інтернатні заклади, з іншої сторони, уряд, місцеві адміністрації провалили розвиток сімейних форм виховання, не створюються нові прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, знижується національне усиновлення. І тут третя складова. Хочуть ратифікувати Гаазьку конвенцію з міждержавного усиновлення. Якщо самі не справляємося, давайте відправляти дітей за кордон іноземцям на усиновлення. Тому я звертаю увагу, що сьогодні на часі серйозна розмова щодо захисту підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізація їхнього права на виховання в сім'ї. Окремо тут проходить ще адміністративна реформа, яка руйнує систему органів опіки і піклування. Тому, шановні колеги, за це голосуємо, але вимагаю серйозної роботи по захисту права дитини на виховання в сім'ї дитини-сироти і позбавленої батьківського піклування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановні колеги, я досить довго опікувався Центром захисту дітей і дітей вулиці, і ми часто стикалися з тим, що дитина, яка проживає в сім'ї, на території нашого будинку, по досягненню 18-річного віку, якщо вона не вступила в вищий навчальний заклад або навіть вступила, але одинока в цьому місті, фактично повинна була опинятися на вулиці. Це справді вкрай актуальний і потрібний законопроект, він сьогодні стосується нібито лише 23 людей, але насправді він стосується принципів. Цей законопроект не буде вимагати великих фінансових зобов'язань, оскільки витрати на дитину становлять 4 тисячі 436 гривень на місяць і зараз виплачуються до досягнення лише 18 років, а законопроект пропонує виплачувати ці кошти до 23 років. Через те фракція "Європейської солідарності" в першому читанні буде підтримувати цей законопроект. Ми підтримуємо і низку тверджень, які містяться в альтернативному законопроекті, тому що ставлення до дітей складних сімей, до дітей без батьків показує ставлення наше до нашого суспільства. Закликаємо вас голосувати "за" в першому читанні. Дякую. Дякую, Микола Леонідович. З мотивів – Поляков, бачу, Шахов. Почекайте хвилинку, не виключайте. Ще бажаючі виступити є? Немає. Зараз два виступи з мотивів, і після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги, депутатська група політичної партії "За майбутнє" беззаперечно буде підтримувати всі соціальні ініціативи, в тому числі захист дітей-сиріт. Але хочеться сказати, що цей законопроект, який ідеально розроблений Кабміном, всі обгрунтування, вплив, висновки – все є. Можна навіть поаплодувати Шмигалю, як вчора це було в КВЦ "Парковому" зі "слугами народу". І хочеться, щоб так само ідеально, наш Шмигаль розробив Програму уряду, так само ідеально виділялися кошти на медицину, так само ідеально підняли пенсію тисячу 712 гривень, мінімальний прожитковий мінімум 2 тисячі 100 гривень. Так само, щоб всім сферам України, економіці, всім – і підприємцям, і бюджетникам – приділяв увагу наш уряд. Дякую за увагу. Дякую. Шахов Сергій Володимирович. Після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Треба підтримувати дітей-сиріт і не тільки, дітей чужих не буває. До нашої приймальні, а їх 26 по Луганській області, кожний день приходять батьки за допомогою. А нещодавно сталася така ситуація, що тисячі батьків і жінок, які залишилися на самоті, звернулися до нас, що нібито в них відібрали ті кошти, і ще держава хоче, щоб їм повернули назад. матерів-одиночок, яким не сплачується сьогодні аліменти, які сьогодні знаходяться в скруті. Так не треба робити: однією рукою давати, а іншою рукою забирати. Треба оті, які "держиморди" сидять у кабінетах, отримують по 2 мільйони гривень заробітної плати на місяць, це на "Укрпошті" або "Нафтогазі України" по півтора мільярда гривень получають сьогодні премій собі, повернули б у державу і дали нормально жити дітям,

Ми зараз ставимо на голосування за основу. Після цього була пропозиція скоротити строки подачі правок та пропозицій та підготовки до другого читання наполовину як мінімум від двох фракцій. Я так розумію, що ніхто не буде проти. Всі погоджуються. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з урахування пропозицій комітету проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність (реєстраційний номер 3594). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-340 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію: відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України про скорочення наполовину строків подачі пропозицій і правок та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 3594. Прошу підтримати та проголосувати.

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру (реєстраційний номер 0897). На трибуну запрошується член Комітету з питань освіти, науки і інновацій Кириленко Іван Григорович. Скажіть, будь ласка, хтось буде наполягати на своїх правках? Ви не будете наполягати? Шановний пане Голово, шановні колеги! Мабуть, унікальний випадок у практиці, коли підготовлений до розгляду законопроект головуючий зараз поставить пропозицію доповідача проголосувати жовтими кнопками. Друзі, нагадаю, 2015 рік це був рік радикальних реформ в сфері дерегуляції, в сфері дозвільних процедур. Було багато прийнято нормативних актів, які розблокували економічний розвиток. Але не всі проходили так легко, як здавалося на перший погляд. Цей законопроект, який зараз презентується, стосується дозвільних процедур, які торкаються дуже чутливої теми – теми захисту довкілля, тваринного світу і ГМО. Уряд вніс його на початку 2015 року. З великими труднощами в залі він пройшов в першому читанні, а до другого читання, скільки разів не намагалися його занести в зал, голосів не було. Бо врегулювати те, що там записано, не порушуючи Регламент, було просто неможливо. Тому, щоб розчистити поле для подальшої роботи в цій сфері… Шановні колеги, я, як і зазвичай, ставлю на голосування пропозицію комітету. Вона є: прийняти за основу. Але автор законопроекту звернувся з пропозицією проголосувати "жовтими" та утриматися.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 Прошу визначатися та голосувати. За-7 Рішення не прийнято. Закон відхилено. Дякую, Іване Григоровичу. обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі) (реєстраційний номер 3112). До трибуни запрошується голова підкомітету Комітету з питань правової політики Фріс Ігор Павлович. Правка номер 2, Івченко. Наполягає? Не наполягає. Батенко, 5 правка. Королевська, 6 правка. Діденко, 7 правка. Цимбалюк, 8 правка. Включіть, будь ласка, мікрофон Цимбалюку. 13:40:30 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилинку, Михайло Михайлович. Шановні колеги, не розходьтеся, тут буквально ще одна правка і якщо буде наполягати автор. Будь ласка, залишайтеся в залі. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний доповідачу, я хочу насамперед сказати, що законопроект важливий, і це якраз в тому напрямку, що сьогодні 1 вересня і захист прав дітей, тут він стосується саме сплати аліментів для тих, хто не є добросовісним батьком або мамою. Моя правка стосується того, що виконавець зобов'язаний обчислювати розмір заборгованості і сплати аліментів щомісячно, а також проводити індексацію розміру аліментів відповідно до частини першої статті. Моя правка не була врахована повністю і через те я просив би, щоб її поставити на голосування. А в цілому ми законопроект підтримуємо. Дякую.

За-93 Рішення не прийнято, правка не врахована. Правка номер 12 народного депутата Івченка. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. І після цього переходимо до голосування, запросіть народних депутатів до зали. Включіть, будь ласка, мікрофон Вадиму Євгеновичу. 13:42:26 ІВЧЕНКО В.Є. Івченко, "Батьківщина". Колеги, хочу всім сказати, що з початку 20-го року державні виконавці стягнули на користь дітей, наприклад, на Полтавщині 84 мільйони, на Сумщині – 55 мільйонів, Чернігівщина – 50 мільйонів. Украй важливий законопроект. Ми в 18-му році проголосували відповідний закон, де ми говоримо про те, що якщо ти 3 місяці не платиш елементи, то неплатник не зможе укласти будь-яку угоду з відчуження майна, на нього чекають наслідки, пов'язані з публічністю. Резиденту реєстру відмовляють у здійсненні будь-якої операції з оформлення транспортного засобу, а якщо 4 місяці – тобі відмовляють у виїзді закордон, а якщо більше – ти навіть не можеш дати відмову щодо того, що мати вивозить дитину. Важливий закон, давайте його підтримаємо. І я дякую комітету, що врахували редакційно правки "Батьківщини". Дякую, колеги. Наполягаєте на голосуванні? Не наполягає. Шановні колеги, переходимо до голосування за закон у цілому. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі). Пропонується прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Реєстраційний номер законопроекту 3112. Готові голосувати? Всі готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-321 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку (реєстраційний номер 2098). На трибуну запрошується голова підкомітету Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Жупанин Андрій Вікторович. Правка номер 1, Мінько. Не наполягає.

Правка номер 4, Жупанин. Не наполягає. Правка номер 8… Правка номер 3 врахована. І якщо ви хочете поставити її на підтвердження, ви повинні про це сказати. Правильно? Добре. Скороход. Да? 3 правка, Скороход. Шановні колеги, я хочу поставити на підтвердження правку номер 3 в цьому законопроекті. Тому що мені взагалі незрозуміло, чому в даному законопроекті ми розглядаємо питання двосторонніх договорів, коли він стосується забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку. Тому прошу її поставити на підтвердження. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 3 на підтвердження народного депутата Жупанина. Комітетом вона була врахована. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-250 Рішення прийнято. Правка підтверджена. 4 правка. Не наполягає. Яка правка? 5-а? 5 правка, Заблоцький.

краще ці поправки поставити на підтвердження. Насправді навіть немає особливого значення, як вони будуть враховані, але краще цю процедуру пройти, щоб мати чітку позицію Верховної Ради стосовно них. Тому всі ці правки прошу поставити на підтвердження одна за одною з тим, щоб врахувати їх саме так, як запропоновано у порівняльній таблиці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, правка номер 2. Вона була врахована комітетом повністю, правка Жупанина. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати За-257 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Правка номер 5, Жупанина. Вона була врахована редакційно. Ставлю на підтвердження саме таку редакцію. Прошу підтримати та проголосувати.

За-250 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Правка номер 6, Кучеренко. Вона була врахована повністю, Заблоцький просить її поставити на підтвердження. Ставлю її на голосування, правку номер 6, прошу підтримати та проголосувати.

За-279 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Правка номер 7, Кучеренко. Вона була врахована редакційно. Ставлю саме таку пропозицію на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-285 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Правка номер 8, Мезенцева. Не наполягає. Я знаю, що вона відхилена. Правка номер 9, Мінько. Не наполягає. 10-а, Мандзій. Не наполягає. 11 правка ставиться на підтвердження. Вона врахована редакційно, автор – Кучеренко. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. Правка номер 11. За-293 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Правка номер 12, Кучеренко. Врахована редакційно. Просять поставити на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати в тій редакції, в якій запропоновано комітетом.

За-274 Рішення прийнято. Правка підтверджена. 13 правка, також Кучеренко. Врахована редакційно. Просять поставити її на підтвердження. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-262 Рішення прийнято. Правка підтверджена. 14, також Кучеренко. Врахована редакційно. Просять поставити на підтвердження. Ставлю на голосування правку номер 14 в тій редакції, в якій вона запропонована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. За-264 Рішення прийнято. Правка підтверджена. крайня правка номер 15, також Кучеренко. Була врахована комітетом. Просять поставити її на підтвердження. Зараз голосуємо, після цього голосуємо за закон в цілому. Ставлю на голосування на підтвердження правку номер 15 народного депутата Кучеренка. Прошу підтримати та проголосувати.

За-284 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Шановні колеги, переходимо до голосування за закон в цілому.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-276 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, шановні колеги. Покажіть по фракціях.

– це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг (реєстраційний номер 2673). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-246 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Фріс Ігор Павлович. Добрий день, шановні колеги! Ви знаєте, в 1995-му далекому році був прийнятий Закон України "Про туризм". На сьогоднішній день туризм є однією з найважливіших галузей нашого господарства, розвитку підприємницької діяльності. ми знайшли, коли роздивлялися цей закон і коли спілкувалися з операторами надання туристичних послуг, знайшли таку велику проблему, що на сьогоднішній день готель – це є підприємство,

вони унеможливлені від того, щоб отримувати відповідну категоризацію готелей зірковості так звану. Цей закон абсолютно не пов'язаний, законопроект не пов'язаний з тими напрацюваннями і змінами, які ми прийняли до так званого Закону про ігорку, він був значно раніше поданий, значно раніше анонсований і не мав на меті абсолютно визначити коло тих суб'єктів, які будуть отримувати 3 або 4 зірки. На сьогоднішній день в Україні здійснює свою діяльність дуже велика кількість закладів тимчасового розміщення або тимчасового перебування. Але, на жаль, певна диверсифікація, скажімо так, є і нерівність в можливості отримання категорій готелями, щоб унеможливлювати саме вказаний механізм отримання доступу до європейської категоризації, запропонований цей законопроект. Звісно, з членами підкомітету ми будемо вносити певні зміни в нього до другого читання. Тому я прошу вас підтримати вказаний законопроект і надати можливість авторам і іншим народним депутатам внести відповідні зміни, які ще більш… Веде засідання Дякую. Шановні колеги, надаю слово співдоповідачу – заступнику голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Михайлівні Кравчук. Шановний пане головуючий, шановні колеги, наш Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримує даний законопроект, який вносить зміни до Закону "Про туризм". Взагалі таке поняття, як готель, готельна послуга, з'явились в нашому законодавстві ще в 2010 році, але, на жаль, фізичні особи підприємці просто були виключені із правового поля. Вони не змогли отримувати категорії для маленьких, фактично маленьких готелів. Ми маємо виправити цю прогалину, і, власне, цей дуже короткий законопроект і вносить ці дві зміни. Ми змінюємо в редакції "готель", "готельна послуга" на "суб'єкт господарювання", що розширить коло надавачів послуг і фізичні особи-підприємці будуть в правовому полі, і також вони зможуть отримувати категорії. Що стосується підтримки інших комітетів. То Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом підтримав даний законопроект. Визнав, що положення не підпадають під дію міжнародних правових зобов'язань. Комітет з бюджету зазначив, що може призвести навіть до збільшення доходів в бюджеті від платежів. І ГНЕУ відзначили, що це активізує ринок надання готельних послуг. Ми просимо прийняти цей законопроект за основу. Ми його доопрацюємо. Внесемо відповідні потрібні правки і проголосуємо зрештою. Прохання підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Є. Прошу записатися: два – за, два – проти. Будь ласка, народний депутат Євтушок Сергій Миколайович, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Шановні колеги, в умовах коронавірусу ми в нашій країні мали можливість проводити відпустки і подорожувати не за кордоном, але мали можливість побачити нашу країну – береги Дніпра, дуже прекрасні, добрі гірські озера і інші озера, море. І все це говорить про те, що наша країна, в принципі, можливо, не дуже "причесана", можливо, не дуже впорядкована, але в той же час дуже гарна. І ми маємо все зробити, аби наші туристичні маршрути були настільки добрі, щоб ми не вибирали наші відпустки за кордон, але в той же час мали можливість відпочивати в Україні, надаючи можливість нашим надавачам послуг, власне, те, що йдеться зараз в законопроекті, тим, які мають, суб'єктам господарювання, які мають об'єкти нерухомості і можуть здавати їх як готелі. Разом з тим, хочу сказати, що в законопроекті є ряд застережень, які хотілось би, аби представники, які входять до комітету, виправили. Законом України "Про туризм", а саме статтею 24, чітко передбачено, що саме на встановлення об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення), або прийняті рішення власниками, яких вони є, відповідні категорії. Я маю на увазі, присвоєння зірок. В цьому контексті я хочу сказати, буквально недавно в цій сесійній залі було проголосовано Закон про гральний бізнес, і щоб у нас не получилось так, аби в квартирі, де є шість ліжок, мали можливість розмістити автомати. Тому перше читання, там далі доопрацьовуємо. "Батьківщина" підтримує в першому читанні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Ар'єву Володимиру Ігоровичу, будь ласка, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Але Олексій Гончаренко, будь ласка. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, цей законопроект дуже насправді є показовим, він демонструє насправді рівень того, що відбувається в залі і сенс нашого тут перебування і роботи. Ось дивіться, законопроект покликаний створити сприятливі умови для розвитку готельної інфраструктури та сфери туризму через розширення кола суб'єктів надання готельних послуг. А кому будемо їх надавати, друзі? В той час, як виносять це питання на розгляд Верховної Ради, наш шановний чудовий уряд, який вже втік після відкриття сесії, повністю закрив країну. Повністю! Геть закрив країну. Ще раз. Колись у нас був безвіз, потім його перетворили на безвиїзд, тому що у нас карантин і жахливі цифри, і ми вже не можемо в'їхати в Шенгенську зону. Безвіз на безвиїз, а тепер вже "безв'єзд", тому що і в'їхати в країну ніхто не може. Це насправді повна безвихідь для туристичної галузі і багатьох інших. Хтось мені може пояснити, який був сенс закривати на місяць країну як таку повністю? Причому повідомити це, фактично змінити в останній день старт цього закриття, і люди в останню мить дізналися, сотні людей по світу в аеропортах не пускали чи не давали перетнути кордон, тому що вони навіть не знали, що наш уряд чудовий прийняв таке чудове рішення. А потім будуть розповідати про інвестиційну привабливість держави, як інвестори сюди мають потрапити, про туризм. Такі чудові закони приймати. Так а для кого це потрібно, коли цей уряд і ваша влада все абсолютно знищує? Яка туристична інвестиційна привабливість в країні, в яку навіть в'їхати не можна? Зеленський опустив "зелений занавис" на Україну. Це жах! Слово надається народному депутату Яценку Антону Володимировичу, І мені дуже цікаво, звідки взагалі такі законопроекти з'являються. Тобто фактично у нас казино буде в кожному куточку, де хтось буде орендувати якийсь шматочок площі і буде там казино відкриватися, в готелях. Тобто у нас автор закону вирішив розширити коло суб'єктів, щоб готель міг відкрити будь-хто, навіть бомж, навіть людина, яка взагалі не існує, і дуже… замість власника можна орендувати тепер. Тобто фактично мова буде йти про розширення спектру казино і гральних автоматів, а потім робочі люди будуть свою зарплату програвати. І це дуже такий неприємний закон, він єзуїтський. І начебто там нічого такого нема, але насправді, якщо його почитати глибоко, то там закладені корупційні великі ризики. І тому, звичайно, навіть в першому читанні його не можна приймати, бо він на руку буде гральній мафії. Я думаю, жодного голосу не треба на цей закон давати. Дякую. Шановні колеги, зараз я ще запрошую Нестора Івановича Шуфрича. А хтось ще буде? Так, бачу "Голос" буде. Бачу, так. Тоді ще Нестор Іванович Шуфрич, два виступи і готуємося до голосування. Прошу запросити народних депутатів до залу.

перший день роботи Верховної Ради і щось така зацікавленість у підтримці туризму, коли у нас зараз з COVID проблеми, у нас же лікарі говорять, що грошей нема. А гроші були, ми зібрали 65 мільярдів гривень, а потім роздали їх по всьому світу. Всім роздали, крім нашим лікарям. І я поцікавився, а в чому ж інтерес до цього закону. І ви знаєте, я не можу не погодитися з попереднім виступаючим, дійсно, під бажанням підтримати нібито туризм фактично розширяється можливість отримати статус готелю, який міг би отримати і відкрити казино і зали з "однорукими бандитами". То есть сначала школа казино, школа – казино. І це цинічно 1 вересня робите. Совість би мали, хоч би не в цей день проштовхували цей лобістський корупційний закон! Ми зараз кожній сауні дамо статус готелю. Та як будуть наші діти ходити?

Тому я вважаю, що якщо ми поважаємо наших дітей і дійсно боремося за майбутнє, цей закон треба відхилити. А авторам пояснити, де раки зимують. Дякую за увагу. З мотивів – Фріс, Юлія Леонідівна. І хто ще? Шахов? Шахов. Ігор Павлович, будь ласка, Фріс. Шановні колеги, це дуже так показово, як можна абсолютно нормальну ідею спробувати перетворити на якийсь фарс, відверто кажучи. цей закон, як я вже озвучував, абсолютно не має ніякого відношення ні до казино, ні до якогось розширення готелів, там, де може проводитися діяльність, пов'язана з ігорним бізнесом. Це стосується виключно можливості отримання підприємцями, фізичними особами підприємцями, а не тільки юридичними особами, можливості отримання встановленої європейської категоризації закладів тимчасового розміщення. Номери, їх кількість, де можуть бути казино чітко визначено законом. Це не має ніякого відношення. Тому не ведіться на абсолютний популізм Клименко Юлія Леонідівна. Колеги, я би хотіла звернути в додаток до того, що говорилося, про те, що, дійсно, туризму потрібна серйозна реформа і Закон "Про туризм" повинен значно-значно бути доопрацьований. Одним цим визначенням проблеми ми не вирішимо. Але я хочу також звернути увагу тих людей, які потім будуть підпадати, за словами пана Фріса, під, скажемо так, готельну категоризацію, що, крім всього того, вони будуть платити

Було "За майбутнє", виступали ви. Два рази виступите? Ну, це забагато буде. Ні-ні,

але такий туризм, як в ОАЕ, як в Європу. А що ви хочете сьогодні показати? Я запрошую всіх до Луганщини, просив залишити законопроект 2070 про free зони і запросити всіх до Луганщини саме парламентарів подивитися, як люди живуть, як шахти сьогодні, шахтарі без зарплати на 1 вересня і на День шахтаря голодують. Сьогодні влада покликала до себе на службу "чотирьох всадників Апокаліпсису" – голод, холод, смерть та хвороби. Скажіть, будь ласка, за який сьогодні туризм ви говорите? Тому група "Довіра"буде утримуватися і не будемо голосувати за цей законопроект. Якщо ми так будемо далі, то далеко підемо. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Давид Георгійович. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг (реєстраційний номер 2673). Готові голосувати?

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-251 Рішення прийнято. Законопроект прийнятий за основу. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб (реєстраційний номер 3103, 3103-1). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-227 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Лубінець Дмитро Валерійович. Шановна президія, шановні народні депутати, шановні громадяни України! На ваш розгляд пропонується законопроект 3103. Він носить технічний характер, щоб ви всі розуміли. Внутрішньо переміщені особи – це та категорія людей, які не за власним розсудом подорожує по Україні. по статистиці на даний момент в Україні зареєстровано близько мільйона чотириста тисяч внутрішньо переміщених осіб. Підтвердженими даними зазначається, що близько десяти тисяч з них постійно проживають на території готелів, різних готельних комплексів тощо. 23 листопада 2018 року були внесені зміни до Податкового кодексу України, яка регулює питання стягнення туристичного збору. І згідно нової редакції всі, хто проживають у готелях, в готельних комплексах, зобов'язані сплачувати туристичний збір, який встановлюється місцевими органами самоврядування. Безумовно, коли вносились зміни, то в перелік людей, які звільняються від сплати туристичного збору, не була внесена така категорія, як внутрішньо переміщені особи. Тому, шановні народні депутати, цей законопроект направлений на підтримку людей, які ще до сих пір не знайшли постійного місця проживання і, на жаль, подорожуючи по Україні, проживають в готелях, в готелях, автоматично сплачують туристичний збір. Давайте їх підтримаємо і покажемо, що ми за них турбуємося. Дякуємо. Депутатська група "Партія "За майбутнє" закликає всіх проголосувати за даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наталія Юріївна Королевська. Автор альтернативного законопроекту (реєстраційний номер 3103-1). Шановні колеги, ну, це дуже добра пропозиція, яку ми зараз почули, про звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб. Ну, і це можна як би прийняти. Але, колеги, ну, давайте будемо все ж таки людьми розумними. Ну, що робиться? Зараз 500 тисяч людей позбавили права голосу в нашій країні. І частина цих людей – це переселенці, тому що багато людей приїхали і проживають біля лінії розмежування. Ви позбавили людей їх гідності, їх конституційного права сьогодні обирати свою місцеву владу. І тому ми наполягаємо, в першу чергу звертаємося до зали, колеги, ми не можемо без, знаєте, непоміченим цей факт сьогодні залишити в Верховній Раді України. Ми зобов'язані вислухати тут голів ВЦА, заслухати тут Центральну виборчу комісію та прийняти це рішення відповідальне. Ми не маємо права давати сьогодні такі можливості чиновникам, які будуть позбавляти розчерком пера права голосу, конституційних прав громадян України, громадян, які проживають в нашій країні. І тому сьогодні приймати рішення про позбавлення туристичного збору переселенців – це добре. Але в першу чергу ми повинні сьогодні вирішити глобальне питання. А це питання житла, це питання сьогодні статусу дітей, які постраждали від бойових дій і які за 6 років не отримали нічого. А сьогодні, 1 вересня, ті діти, які народилися під час бойових дій, йдуть в перший клас. І ми зобов'язані комплексно вирішити це питання і дати людям можливість відчувати себе гідно в своїй країні, щоб люди знали, що держава їх ніколи не кине на одинці з проблемами, з якими вони залишились. Дякую за увагу. До слова запрошується голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Гетманцев Данило Олександрович. Дякую. Шановні колеги, у нас в державі багато що відбувалося в такий спосіб протягом останніх 5 років, що проблеми, які стосуються людей, наших співгромадян, не помічалися владою. І насправді туристичний збір – це, здавалось би, дуже маленька проблема, але дуже характерна. Ціла категорія людей, які позбавлені можливості проживати там, де народилися, переїжджають до України, до підконтрольної нам території, сплачують туристичний збір як туристи. Це безглуздо і це, власне кажучи, поза розумінням нормальної людини. Комітет одноголосно, майже одноголосно підтримав цей законопроект за основу. І я прошу зал, прошу колег: підтримайте також його сьогодні. Дякую. Макаров Олег Анатолійович.

Він, на жаль, точковий, і нам багато в комітеті, і я сподіваюсь, в рамках інших законів доведеться попрацювати взагалі над механізмом туристичного збору. Але це той крок, який запропонував і колега Лубінець, і інші колеги, які зайшли у співавтори. Це важливі зміни, які не дадуть значних мінусів в місцеві, а тим більш в державний бюджет, але допоможуть тимчасово переміщеним особам відчувати себе більш комфортніше в нашій країні. Тому ми будемо підтримувати цей законопроект "за". І закликаємо всіх колег також його прийняти як мінімум у першому читанні. Дякую. ФРІС І.П. Шановні колеги, хотів би так само попросити вас підтримати цей закон. Однак є деякі думки стосовно взагалі туристичного збору. Мені здається, і голова комітету не дасть мені, може, збрехати, що він набагато складніше адмініструється, ніж приносить користі для держави. Враховуючи це, у нас є ідеї в майбутньому при розробці закону великого про туризм в Україні все ж таки обговорити це питання і врегулювати взагалі необхідність і формулу справляння туристичного збору. Але одночасно з цим я хочу наголосити, що туристичний збір не сплачується готелями, він не сплачується ніким іншим ніж отримувачами послуг – людьми. Оце саме головне. Якщо ми звільнимо таку категорію людей як переселенці від сплати абсолютно складноадміністрованого податку або збору, це буде тільки позитив нам всім. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Власенко Сергій Володимирович. Шановні колеги, чи потрібна підтримка внутрішньо переміщеним особам? Беззаперечно так. Чи потрібна державна програма підтримки внутрішньо переміщеним особам? Беззаперечно так. Чи розуміємо ми проблеми цих людей, які втратили домівку у себе, які перебувають за межами зони комфорту? Зрозуміло, що так. Але у мене просте питання: а чого вчергове держава перекладає ці проблеми на місцеві бюджети? Тут колега із "Голосу" говорив про те, що державний бюджет не постраждає, так це точно. Бо туристичний збір – це місцевий збір, а не державний збір. Тому давайте до другого читання до другого читання зобов'яжемо державний бюджет компенсувати місцевим бюджетам кошти, які недоотримані місцевими бюджетами за рахунок того, що готелі надають по суті пільгу внутрішньо переміщеним особам. І тоді це буде, по-перше, по-державницьки; по-друге, це буде справедливо; по-третє, це не буде чергове обкрадання місцевих бюджетів. врешті-решт, примусимо державу не перекладати власні проблеми на когось іншого. І тоді це буде коректно, нормально і правильно. Внутрішньо переміщені особи отримають свою пільгу, місцеві бюджети не постраждають, а держава врешті-решт запровадить хоча б якусь мінімальну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Величкович Микола Романович.

Шановні колеги, ми не туристи, ми змушені були залишити свої домівки, тому що нас там, де ми проживали, нас окупував наш ворог – Росія. у нас багато проблем, але ми всі чекаємо, коли Україна буде спроможна визволити наші території і ми повернемося обов'язково додому. Дякую. Дякую. Всі бажаючі виступили? Ні, ОПЗЖ "Опозиційна платформа - За життя", я бачу, і "Довіра" – не говорили. Зараз виступ Шуфрича, після цього – Бакунець і після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Несторе Івановичу, слово вам. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, це якраз те питання. яке, я сподіваюсь, об'єднає зараз всю залу і ми отримаємо більше 300 голосів, хочеться принаймні в це вірити. Дійсно, це біда цих людей, що вони залишили свої домівки і зараз знаходяться далеко від своєї малої Батьківщини. Я думаю, що ми маємо підтримати. Погоджуюсь з тезою, що для підприємців держава має компенсувати відповідні зменшення доходів, особливо місцевим бюджетам. Я думаю, что те, кто сегодня нас слышат, порадуются, что хотя бы в этом мы им помогли. Ми маємо це зараз зробити. Це той мізер, на який ми здатні зараз. А взагалі ми для цих людей маємо зробити набагато більше: ми маємо їм повернути мир, ми маємо їм повернути можливість повернутися додому. Дякую за увагу. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, окупація Криму і війна на сході вимушено залишили сотні, тисячі наших з вами співгромадян без житла, адже вони покидали рідні домівки і ставали так званими внутрішньо переміщеними особами. Одне з найважливіших, з найболючіших питань для внутрішньо переміщених осіб – це є питання житла. Як ми знаємо, понад 60 процентів внутрішньо переміщених осіб і досі орендують житло, а що гірше, багато з них проживають в місцях компактного проживання, це на закинутих турбазах або інших об'єктах, і вони змушені сплачувати туристичний збір як туристи. Цей законопроект пропонує звільнити їх від сплати такого туристичного збору. І депутатська група "Довіра" однозначно підтримує даний законопроект і закликає всіх підтримати його за… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, переходимо до голосування. Але до мене зараз ще звернувся голова комітету з питанням, можливо, є сенс проголосувати його і в цілому, чи будуть заперечення? Будуть заперечення. Немає питань. Добре. Рішення комітету: за основу. Але я задаю питання. Ні? Ні. Нема питань. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб (реєстраційний номер 3103). Готові всі голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-341 Рішення прийнято. Пропоную тоді проголосувати питання щодо скорочення строків.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 про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб. Прошу підтримати та проголосувати. За-312 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного це проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні" (реєстраційний номер 3914). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою.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 на 10 листопада 2020 року (реєстраційний номер 3914). Прошу підтримати та проголосувати. За-334 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та землях інших категорій (реєстраційний номер 3526). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою, прошу підтримати та проголосувати. За-259 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Бондаренко Олег Володимирович. Доброго дня, шановні колеги! Метою проекту закону є посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій, підвищення ефективності управління та контролю в цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистем. Цей законопроект є комплексним, він вносить зміни до чотирьох кодексів та декількох законів. Законопроектом пропонується уточнити повноваження центральних та місцевих органів влади, надати повноваження органам Національної поліції щодо розгляду справ про порушення правил пожежної безпеки в лісах та при виконанні сільськогосподарських робіт, посилити адміністративну відповідальність, покласти обов'язки щодо запобігання випалювання сухої рослинності та відповідальність за порушення правил пожежної безпеки, в тому числі і на власників, і на користувачів відповідних територій та об'єктів. Прийняття проекту закону підвищить рівень екологічної безпеки, сприятиме захисту лісів та подолання пожежонебезпечної ситуації екосистемах держави. Шановні колеги, я вітаю вас з тим, що довкільне питання було поставлено, тим більше таке важливе довкільне питання, як запобігання пожежам в передпожежний період, було поставлено в перший день четвертої сесії. Це свідчить про те, що довкільним питанням всієї сесії буде даватися більше місця, буде приділятися більше уваги, це дуже добрий знак. Я прошу вас підтримати цей законопроект. Дякую. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики та природокористування Овчинникова Юлія Юріївна. Доброго дня, шановні колеги! До вашого розгляду проект Закону 3526, основною метою якого є посилення захисту лісів та безпосередньо запобігання пожежам на землях лісового, водного фонду, торфовищах та землях інших категорій. Буду надавати тільки екологічну оцінку, тому що аналіз збільшення повноважень – це не до нашого безпосередньо комітету. Зазначу, що зміни клімату внаслідок діяльності людини і безпосередньо антропогенний вплив говорить про те, що пожежі будуть збільшуватися. І завдяки аналізу експертів і науковців, вони спрогнозували, що в кінці цього сторіччя ризик збільшення пожеж в усьому світі зростає до 62 відсотків. Це говорить про те, що ми як законодавчий орган Кабінет Міністрів як орган, який буде виконувати певні функціонали, повинен стратегічно підійти до цього питання і запланувати, яким чином захистити природні ресурси України від пожеж.

Цей законопроект – це маленький крок. Зрозуміло, що стратегічно ми повинні підійти, і завдяки рішенню і ініціативі Комітету з питань екологічної політики зараз розробляється національна стратегія розвитку лісової політики. такого стратегічного документа не було. Але цей законопроект – це маленький пазлик у цій стратегії, і ми щиро віримо, що всі пазлики ми складемо і вирішимо питання хоча б з пожежами, які відбулися у нашій країні. Зазначу, що в останніх статтях німецькі науковці чітко назначили навіть місце локалізації пожеж в Україні – це Чорнобильський біосферний заповідник. І наостанок хотілось би зазначити, що комітет підтримав цей проект закону, але безпосередньо в рамках комплексного підходу і повної стратегії розвитку лісової політики. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп. Слово надається народній депутатці Васильченко Галині Іванівні, фракція Політичної партії "Голос".

Шановні колеги, сьогодні 1 вересня – перший день осені, а, отже, скоро почнуться осінні жнива, а це значить не лише збір урожаю, це ще і нова хвиля пожеж, які традиційно настають, коли починають збирати урожай, випалювати стерню, сухе листя та те, що лишається після збору урожаю. Навесні ми вже спостерігали за тим, як тижнями в диму стояли цілі міста і цілі села. Жителі Києва, напевно, не скоро забудуть про те, як 10 днів ми проживали і задихалися від палаючих житомирських та чорнобильських лісів. 11 тисяч гектар випаленого лісу, які будуть відновлюватися наступні 30 років щонайменше. Ось це реалії безвідповідального і несистемного ставлення до протипожежної безпеки в країні. І зараз ця картина може поновитися знову, оскільки багаторічна традиція випалювати з землі все зайве нікуди не поділася. І нікуди вона не подінеться, поки люди не будуть розуміти відповідальність за наслідки, які вони спричиняють своєю діяльністю для довкілля та і для своїх сусідів. Цей законопроект створює стимул для зміни правил поведінки. І за цими новими правилами власники та землекористувачі, орендарі, вони будуть нести відповідальність і платити штрафи за недбале ставлення до землі і порушення пожежної безпеки на своїх ділянках. Але окрім посилення штрафів потрібно також забезпечити реальні умови притягнення винних і порушників до відповідальності. Також до другого читання цей законопроект вимагає узгодження з іншими нормативно-правовими актами, такими як Земельний кодекс, Водний кодекс та іншими законами України. Фракція "Голос" буде підтримувати Дякую всім за увагу.

Шановні колеги, звісно, ми можемо не піклуватися про такі важливі питання, як запобігання пожежам, та відправити всіх пожежників клеїти передвиборчі борди "слуг народу", як це було у нас в Миколаївській області. Але все ж таки давайте будемо благорозумними і згадаємо, які жахливі наслідки мають пожежі на сьогоднішній день в Україні, які жахливі екологічні наслідки ми маємо, як важко взагалі побороти всі ті пожежі. Як важко боротися з людьми і з тим, що вони після закінчення збирання врожаїв просто спалюють суху траву, знищуючи при цьому не тільки тваринок, але й при цьому, коли коли у нас пожежі перекидаються на людські будівлі. Тому депутатська група "За майбутнє" буде підтримувати даний законопроект в першому читанні. І я так само сподіваюся на "слуг народу", що вони перестануть використовувати пожежників по клейці своїх передвиборчих бордів і все-таки нададуть їм можливість виконувати свої безпосередні обов'язки і тушити пожежі. Дякую. Шановні колеги, на жаль, в цьому році ситуація показала, яка склалася на теренах Житомирської області, що сьогодні країна зовсім не готова до таких катаклізмів. На жаль, у попереднього виступаючого не зовсім точні були відомості: не 11 тисяч гектарів лісу згоріло. 43 тисячі 200 гектарів лісу – це все те, що сьогодні підраховано, збитки, які… згоріло під час пожежі в Житомирській області, яка відбулася весною. Я вам хочу сказати, що цей законопроект, він дуже вчасний, але він не вирішує всі питання, які сьогодні стали і показала сьогодні ситуація, яка була. Ми будемо його підтримувати в першому читанні, там треба узгоджувати деякі моменти, тому що декілька органів розглядають одні і ті ж правопорушення. Але я хочу звернутися до залу з двох питань. По-перше, чому далі не збирається комісія, яка була створена разом з двох комітетів, це правоохоронних органів і нашого комітету екологічного, щодо чому ми не з'ясовуємо, чому виникли такі пожежі. Вдумайтесь, 43 тисячі 200 гектарів, це майже територія якоїсь області, сьогодні ми говоримо. І разом з бюджетом, я просто звертаюся до колег, треба розробляти взагалі державну програму щодо пожаротушіння не тільки лісових. Тому треба разом з бюджетом вносити цю програму і передбачити фінансування на ці речі, тому що люди, ви б бачили, як люди тушили, слава Богу, людський фактор і природа нас пощадила в цей раз, але іншого разу може так не статися. Дякую, колеги. Треба підтримувати цей законопроект в першому читанні, але продовжувати роботу комісії і розробляти взагалі державну програму з цього питання. Дякую. Дякую. До слова запрошується Шуфрич Нестор Іванович. Хто буде ще з мотивів виступати? Да, бачу, ЄС, "Довіра". А "За майбутнє"? Шановні колеги, свій виступ я хотів би розпочати зі слів подяки нашим рятувальникам, нашим пожежним, які самовіддано, в умовах обмежених, відверто вам скажу, недостатнього грошового забезпечення порівняно з іншими представниками військових наших сил і формувань, отримуючи менше грошового забезпечення, самовіддано несуть свою службу. І те, що сьогодні ми йдемо назустріч їм і всім нашим громадянам, фактично є наша позиція Верховної Ради України, яка, я сподіваюсь, ще раз об'єднає зал. Ми є дуже принциповою опозицією, але я завжди говорив з цієї трибуни, що принцип чим гірше для країни, тим краще для опозиції – це не наш принцип. Тому сьогодні ми підтримуємо цей законопроект, розуміючи, що з лісовими пожежами, які стали наслідками недбалості, треба боротися, піднімати відповідальність і робити все, щоб зберегти наші ліси. Пам'ятаємо з дитинства, коли ми заїжджали в лісову зону, ми завжди бачили плакат: "Лес – наше богатство". Так воно і є, ми маємо берегти наше багатство, якщо ми поважаємо себе, поважаємо нашу країну і хочемо передати її нашим дітям, онукам і правнукам такою квітучою, якою нам наші батьки-засновники забезпечили в 91-му році. А сегодня Украина уже далеко не такая ні територіально, на жаль, ні за рівнем життя. Тому за Україну, за наші ліси! Дякую за увагу. Дякую. Микола Леонідович, після цього – Бакунець. Княжицький Микола Леонідович, після цього – Бакунець, і переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. "Украина не такая", як казав попередній доповідач, через російську агресію, яку ми відіб'ємо і в якій переможемо. А цей законопроект ми, звичайно, будемо підтримувати в першому читанні. Хочу звернути увагу на декілька норм, які треба підправити в другому, зокрема, і інші закони про рослинний світ і тваринний світ, які дозволяють випалювання в певних умовах, дозволених Держекоінспекцією. І в таких випадках скаржник в ЄСПЛ завжди виграє, це треба виправити. І є ще частина норм, які, по суті, відносять до адмінправопорушень ті норми, які зараз є криміналізовані, тобто вони фактично вводять декриміналізацію за ці порушення. Це теж треба виправити, якщо ми хочемо жорсткіше слідкувати за тим, щоб порушники екологічних правил каралися. Сподіваюся, це буде враховано в другому читанні. А в першому ми цей законопроект важливий підтримуємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бакунець Павло Андрійович. Після цього голосуємо. Запросіть народних депутатів. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Хотів би насамперед зазначити, що мета даного законопроекту, який ми розглядаємо, однозначно одноголосно підтримується. Боротьба з пожежами, особливо на торфовищах, особливо в лісосмугах, це надзвичайно важливі речі, і такі пожежі однозначно наносять велику шкоду довкіллю. І за це потрібно однозначно вводити жорстоку відповідальність. Проте не всі положення даного законопроекту є однозначними. Наприклад, пропонується встановити сувору відповідальність за знищення і пошкодження рослинності на водоймах. Що таке пошкодження рослинності? Невже буде відповідальність за зірвання очерету на водоймах? Чи, можливо, буде відповідальність за те, що коли є аварії або пошкодження лінії електропередач, потрібно вирізати рослинність? Цей законопроект потребує ще суттєвого доопрацювання до другого читання. Тому депутатська група "Довіра" підтримує даний законопроект в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землі лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій (реєстраційний номер 3526). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-328 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення зміни до статті Закону України "Про публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту (реєстраційний номер 3075). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-246 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Костюх Анатолій Вячеславович.

Шановні колеги, протягом останніх років спостерігається критична ситуація з процедурою державних закупівель послуг, необхідних для забезпечення діяльності національних збірних команд України з видів спорту, їх підготовки та участі в спортивних змаганнях міжнародного рівня, а також для організації проведення всеукраїнських змагань та інших спортивних заходів з урахуванням вимог міжнародних спортивних організацій, що здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Саме тому ми з колегами запропонували відповідні зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" з метою усунення зазначеної проблеми. Законопроектом пропонується встановити, що придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі", здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, у разі, якщо здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки, участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України. Такі зміни дозволять своєчасно вирішувати питання організації, проживання та харчування спортсменів, надання послуг щодо... тощо та потреб національних збірних команд України з видів спорту, учасників всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів згідно з вимогами чинного законодавства з урахуванням діючих норм, нормативів, цін, тарифів, кількісних показників, сформованих відповідно до специфіки проведення окремого спортивного заходу, а також з урахуванням вимог положення та/або регламентів змагань, правил та рекомендації міжнародних спортивних організацій. Це дуже потрібно насправді спортсменам. Без цього неможливо буде зробити вдалої підготовки до міжнародних ігор, таких як Олімпійські ігри або ж європейські. Колеги, прошу підтримати. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань економічного розвитку Наталуха Дмитро Андрійович. 14:49:11 НАТАЛУХА Д.А. Шановний пане Голово, шановні колеги, мої вітання! Справді, дуже простий, але водночас надзвичайно важливий законопроект, пов'язаний з тим, що він надасть змогу нашим спортсменам адекватно підготуватися до міжнародних змагань. У кожної країни є так звана жорстка сила, яка проявляється в потужності її економіки, у міцності і злагодженості її військ, в її промисловому потенціалі, а є так звана м'яка сила. І ця м'яка сила – це в тому числі і спортивні перемоги будь-якої держави, звитяжність її спортсменів і їхня підготовка. І цей закон покликаний спростити цю підготовку і надати можливість українським спортсменам достойно виступати на міжнародному рівні, будучи абсолютно готовими до будь-яких викликів у Тому я запрошую всіх підтримати цей законопроект. Так само, як його підтримав комітет і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей проект закону за основу та з урахуванням пропозицій комітету в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Зокрема комітет пропонує викласти частину два законопроекту у такій редакції: "Номер 2. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування". Тому, колеги, дуже прошу підтримати цей законопроект. Дякую.

Прошу передати слово Степану Кубіву. Шановний пане Голово, шановна президія, шановні колеги! Хочу вернути кожного з нас в травень 2016 року і в серпень 2016 року, коли ми з тестового режиму Закону "Про публічні закупівлі" перейшли в промисловий режим. Змінилась філософія продажі, змінилась філософія ціни, змінилась однозначність ціни, і також виріс дохід у державний бюджет України. Даний законопроект, який ми розглядали і на комітеті, і сьогодні на фракції, говорить про те, що пропонується не застосовувати порядок спрощених закупівель у разі, якщо здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної культури і спорту. Ми розуміємо, що період коронавірусу, і для наших спортсменів, як на внутрішніх змаганнях, так і на зовнішніх, в 20-му році підготовка до 32-х Літніх олімпійських ігор, планується витратити відповідну суму грошей, юнацькі олімпійські ігри, а особливо паралімпійські ігри, про що ми говорили з паном Сушкевичем. Хочу сказати, що згідно з пояснювальною запискою даний проект має поліпшення умов закупівлі послуг. Ми обговорювали сьогодні на фракції даний законопроект даний законопроект і ми в другому читанні цей законопроект підтримаємо, якщо будуть між першим і другим читанням враховані рекомендації головного управління. Дякую.

Антон Поляков, 206 округ, депутатська група політичної партії "За майбутнє". Цей законопроект розглядався на засіданні антикорупційного комітету і одностайно ми прийняли рішення, що він не відповідає антикорупційному законодавству України, адже в ньому чітко прописано, що процедури закупівель будуть відбуватися без застосування порядку проведення спрощених закупівель. Тобто, щоб ви розуміли, простими словами, лікарні мають закупівлі здійснювати через тендерні процедури, і це не заважає лікарям лікувати пацієнтів. Школи, дитсадки мають закуповувати через тендери, і це не заважає їм виховувати учнів, а комусь зі спортсменів будуть заважати ці тендерні процедури. Більшість з вас присутніх тут спортсменів знають, що зачасту держава нічого не робить для того, щоб хтось переміг у олімпіаді чи змаганнях. Тому ми не розуміємо як при такому рівні боротьби з корупцією, коли, наприклад, завдяки супер ефективній роботі НАБУ за півріччя 48 тисяч гривень повернуто до бюджету, а витрачено майже півмільярда гривень, як ми цим законопроектом допоможемо нашому спорту. Тому, чесно кажучи, дивлячись взагалі сьогоднішній порядок денний, коли ми приймаємо дуже гарні законопроекти або голосуємо, наприклад, про експерименти над тваринами, наприклад, про відкриття гральних (спрощення), відкриття гральних залів, вибачте, готелів, в мене дуже гарне питання, а, можливо, як от казали опозиція та всі інші депутати, в порядок денний вносити дійсно важливі законопроекти, які впливають на розвиток нашої держави та на покращення життя людей. Дякую.

Шановні колеги, я хочу звернути увагу на одну важливу річ. Тут всі ми пам'ятаємо, як в 16-му році скільки було потрачено зусиль для того, щоб прийняти Закон "Про публічні закупівлі". Також всі ми знаємо, що реформа публічних закупівель була однією з найуспішніших реформ за останні роки в Україні, одна насправді з небагатьох. Але зараз що ми часто бачимо і що відбувається? Зараз дуже часто деякі представники з Кабміну і з інших органів влади намагаються під виглядом боротьби з коронавірусом виводити деякі види закупівель з-під Закону "Про публічні закупівлі". Чи є, дійсно, ті галузі і ті сфери, де це потрібно робити з тих чи інших умов, наприклад, щоб захистити наших спортсменів, дітей і так далі? Так, такі випадки, такі винятки бувають, і їх треба детально вивчати, що вони на це заслуговують. Але дуже часто під виглядом також неможливості робити тих чи інших речей, туди можуть попасти

Давайте дуже уважно вивчати всі закони, де якийсь великий спектр послуг виводиться з-під Закону "Про публічні закупівлі". Бо може статися так, що через 2-3 роки Закон "Про публічні закупівлі" буде, а предметом його буде нуль, через те що майже все буде з-під нього виведено. Дякую за увагу. Дякую. Шановні народні депутати України! Михайло Папієв, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Ну, давайте подумаємо взагалі про цей законопроект і уявімо собі. По-перше, яка взагалі причина, чому він з'явився і народився і сьогодні в перший день відкриття сесії ми розглядаємо цей закон, який виключає і робить виключення загального правила публічних закупівель? Взагалі-то, якщо розглядається такий законопроект, по-перше, він має бути з ініційований Кабінетом Міністрів України. По-друге. Цей законопроект підтверджує, що міністр та заступники його проспали ті заходи, які були внесені в єдиний реєстр спортивних заходів, не оформили їх у відповідний спосіб і сьогодні намагаються якось вийти з цієї ситуації під виглядом законопроекту за авторством народного депутата України. Такі законопроекти ніколи не розглядалися від народних депутатів України. Вони мають від уряду ініціюватися, тут має сидіти міністр, який має пояснити, чому вони не виконали норми закону і чому вони сьогодні вимагають якихось спеціальних умов, і чи не є корупція закладена якраз в цих умовах. Я уважно ознайомився з цим законопроектом, почитав пояснювальну записку. Там немає жодного слова на підтвердження, яка ж причина і чому Верховна Рада України має свій дорогоцінний час витрачати зараз, щоб комусь робити виключення з загальних правил. Шановні колеги, якщо б сьогодні паралельно з цим законом ми приймали рішення про звільнення міністра молоді і спорту, тоді ми голосуємо "за". Якщо ж ми сьогодні недолугість прикриваємо внесенням змін до закону, то, шановні, тоді якось мета Верховної Ради незрозуміла. І на завершення. Ви знаєте, перший день відкриття сесії, ті, хто працював колись в уряді, вони знають, що за півтора місяці, які Верховна Рада… Дякую, Михайло Миколайович. Продовжую засідання на 15 хвилин або до розгляду цього питання. З мотивів – Білозір, Соболєв. Після цього переходимо до голосування. Білозір Лариса Миколаївна. Л.М. Шановні колеги, щодо цього законопроекту. Звичайно, ми зараз зробимо виключення із правил, і Комітет з економічного розвитку пана Наталухи його розглянув. Але чому комітет ще не розглядає законопроект 3715, який нарешті б дав можливість нам вже проводити закупівлі ЗІЗів (засобів індивідуального захисту) через ProZorro? Тому що ми тимчасово, в березні місяці проголосували, що ніби ми виводимо ці закупівлі від ProZorro і получаємо сьогодні такі товари, які ми купуємо для лікарень, закуповує МОЗ, місцева влада за завищеними цінами в 3-4 рази. Тому оце важливо, тому що карантин продовжили, а знову ми вивели це з ProZorro. Тому я вважаю, що не на часі цей законопроект,

На наш погляд, те, що провалений графік закупівель, ні в якому разі від цього не повинні постраждати спортсмени. Саме тому наша фракція пропонує голосувати за нього лише в першому читанні. І в обов'язковому порядку це звернення і до голови комітету, і до комітету в цілому обмежити його в часі. Наприклад, до кінця цього року. Щоб вже з наступного року ніяких виключень не було, ті змагання, які повинні бути проведені в цьому році, вони повинні бути проведені, і не можуть спортсмени страждати через недолугість урядовців. Тому ми підтримуємо в першому читанні з от такою правкою, яку ми внесемо на друге читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, Сергію Владиславовичу, важливий законопроект, правильний законопроект… Але ту думку, яку ви зараз озвучили, з нею фактично підійшли всі представники майже всіх депутатських фракцій та груп, що треба доопрацювати між першим та другим читанням. Тому я зараз ставлю лише за основу. Правильно? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту (реєстраційний номер 3075) з урахуванням тих пропозицій, які… Ми зараз голосуємо за основу, але я до комітету звертаюсь, врахувати ті пропозиції, які сьогодні лунали в залі, вони дуже влучно були зазначені. Голосуємо лише за основу законопроект реєстраційний номер 3075. Прошу підтримати та проголосувати. За-247 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, я всім дякую. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.